Dobro, uz dopuštenje medija mi bi nastavili. Hvala lijepa. Prva Prva točka - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu, prvo čitanje, P.Z. 401. kao što je najavljeno jučer. To je broj 401. Uvijek kažem broj, jer po tome najlakše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 Raspravu su provela dva odbora zakonodavstvo i gospodarstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno, dat dodatno obrazloženje? Molim? ćemo sad malo pričekati predlagatelja. Inače jeste dobro? Baš mi je drago. Jeste dobro spavali? Jel' pala Vlada možda?/… Sad brzo će doći, inače možemo uz uključene kamere pričati o našim privatnim problemima. …/Upadica Da, da. Samo nemojte protestirati jer ja nisam kriv.

Evo možete. Hvala lijepa. možete. Hvala lijepa. Drago mi je. Inače mislim uz obranu naših predlagatelja rudarstvo je težak posao, to mislim moramo držati u obzir tako da Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo su održali, molim vas, molim vas, održali su sjednice i sa nama je državni tajnik gospodin Hrvoje Bujanović iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Želite li uzeti uvodnu riječ? Da, izvolite. Aha izvolite.

odgovornost i planiranja i zahtjeva da se saniraju eksploatacijska polja ili da se ožive određena polja. Tko će to financirati? To je prvo. I sa ovim se zakonom utječe na prostorno planiranje. Naravno ja bih ovdje pitao vas iz ministarstva koje bi tribalo biti i skrbiti o održivome razvoju. Proglasili smo park prirode Dinara, a vi ste iza parka prirode dostavili ugovor za eksploatacijsko polje, jednom znači tko eksploatira. Znači vi sami sebe kršite. U prostornom planu grada Sinja ne možemo ga donijeti zbog toga što isto Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja jedni kažu može biti ucrtano eksploatacijsko polje, drugi kažu briši eksploatacijsko polje, a moramo imati oba dva mišljenja. Spojili ste vatru i vodu i ovim pogodujete samo eksploatatorima. Ja sam rođen na eksploatacijskim poljima i borim se protiv brojnih onih koji isključivo gledaju samo kako eksploatirati, a ne očuvati održivi razvoj. I ovaj zakon koji vi predlažete je isključivo teret na lokalnu lokalnu samoupravu, pogodovanje onima privatnim interesima i osobnim interesima. Zato povucite ovaj zakon. Pa jasno je definirano zakonom tko je dužan sanirati. Onaj tko eksploatira mora imati u elaboratu napisano točno i jasno

stanka. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Tražim stanku u ime Kluba zastupnika SDP-a kako bismo dodatno prekontrolirali ovaj prijedlog koji nam se danas stavlja na raspravu. Naime, radi se o Prijedlogu Zakona o rudarstvu odnosno njegovim izmjenama kojim se u najnepovoljniji položaj stavljaju oni koji nemaju veze sa ilegalnim radnjama koje su na dijelu širom RH. Kao načelnica Općine Omišalj na kojoj djeluje već 25 godina potpuno ilegalno eksploatiranje kamena od strane privatnog subjekta i koja sam takve postupke prijavljivala svim pravosudnim tijelima RH između ostaloga i USKOK-u i ne samo dotičnu privatnu osobu već i osobe zadužene ispred Državnog inspektorata koje su vrlo nesavjesno obavljale svoj rad i nisu utvrđivale činjenično stanje sukladno istini koja jeste bjelodana na licu mjesta. Znam jako dobro o čemu govorim i znam da je to zapravo modus operandi i primjer kako se postupa ne samo u Omišlju nego i u drugim dijelovima RH. Ono što je nečuveno jeste da predlagatelj u obrazloženju ovog prijedloga izmjena zakona kaže da u, prilikom provedbe inspekcijskih nadzora na neaktivnim eksploatacijskim poljima nema nema odnosno ne postoje rudarski gospodarski subjekti kojima bi se nametnula obveza sanacije. E pa ja vas pitam ma nemoj, na nemoj. Itekako ste upoznati tko je eksploatirao kamen i ja ovim putem upućujem predlagatelja da hitno izbaci svaku obvezu jedinice lokalne samouprave napose troškovnu odnosno financijsku obvezu da mete ilegalna postupanja u dosluhu sa vladajućima u ovoj državi. Dosta je terora …/Upadica: Hvala./… nad jedinicama lokalne samouprave, nad stanovnicima i nedužnim ljudima u ovoj …/Upadica: Vrijeme./… I gospođa Katarina Peović, Anka Mrak Taritaš također odobravanje stanke, a i Katarina Peović poslije. Izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege, danas imamo jedan vrlo, vrlo zanimljiv prijedlog izmjene i dopune zakona pred sobom. Problem rudarenja i problem napuštenih eksploatacijskih polja i problem bespravne eksploatacije nije od jučer. Taj problem traje godinama i sad je napravljen jedan iskorak ja to moram priznati. Konačno ste obišli i vidjeli koliko napuštenih eksploatacijskih polja koji nisu sanirani imao, ali jednako tako je čarobni štapić i čarobno rješenje koje vidimo u niz prijedloga zakona, a to je da spasitelj odnosno postaje jedinica lokalne samouprave koji dobiva dodatni teret. Ni luk jeli, ni luk mirisali dobili su nešto vezano uz kad se vršila eksploatacija ako je bila legalna, ali ni luk jeli, ni luk mirisali, a dobio je dodatni teret. U zadnjih 20-ak godina je uvijek kad je išla legalna eksploatacija uvjet bio i saniranje nakon eksploatacije. Dakle, točno se zna ako je bila legalna eksploatacija tko je se bavio eksploatacijom, bile su sukcesivne, bila je tema sukcesivnih sanacija dakle kao što je kad je nešto eksploatirano onda je moralo biti i sanirano. Ostaje problem nelegalnih eksploatacija. Znate tko je najveći nelegalni, najveća nelegalna eksploatacija tehničkog kamena u RH. Hrvatske šume toliko spominjane, koje tamo kad su trebale za nasipavanje protupožarnih puteva, za nasipavanje pojedinih prosjeka i sve ostalo eksploatirale kamen, ostavili napušteno, djelomično eksploatirali, ostavili napušteno eksploatacijsko polje i išli dalje. U nekim slučajevima je priroda napravila svoje, ali ovo je zapravo rezultat nečinjenja i ne provođenja zakona od strane države. …/Upadica: Katarina Peović, stanka. **Peović, Katarina (RF)** Hvala. Tražim stanku u ime Kluba HSS-a i Radničke fronte u trajanju od 10 minuta kako bismo upozorili da ne samo da je ovdje riječ o potpunom pomanjkanju razumijevanja tko bi trebao sanirati ilegalna eksploatacijska polja pa se onda očekuje od onih koji su potpun neprofitni jel oni koji rade u korist te društvene javne većine znači lokalnih zajednica da saniraju ilegalne, nečije ilegalne radnje iako se kako su i kolege upozorili često zna tko je taj tko eksploatira pa se ovdje i stavljaju i neke kazne znači kao nešto što se podrazumijeva, već se uistinu niskim kaznama zapravo potiče ilegalna eksploatacija. Pazite ovdje su kazne do 500 tisuća kuna. Znači to je nekom uistinu bijedna cifra koju može platiti da bi nastavio dalje eksploatirati. Svakako bi ne samo kod ovih kazni nego i kod drugih kazni bilo puno bolje da se kazne vezuju uz postotak profita i veličinu subjekta koji je uhvaćen u ilegalnoj radnji. A još jednu stvar bi upozorila, dakle da je sad ovim izmjenama i dopunama zakona strategija, znači strategija prebačen u akt strateškog planiranja znači akt nižeg reda koji će se donositi godišnje i koji zapravo manje obvezuje i Vladu i sve nas i o kojemu mi zapravo ovdje u saboru i nećemo raspravljati. Znači opet se ta društvena odgovornost nižeg reda jel, akt nižeg reda i to je kako sam dobila odgovor na Odboru za zakonodavstvo došao kao odluka Vlade, znači o tome se nije raspravljalo zašto se prelazi na niži akt, akt nižeg reda, već je Vlada tako odlučila,

(HDZ)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Pa evo tražim stanku u ime Kluba HDZ-a kako bi još jedanputa razlučili predmet ovoga Zakona o rudarstvu koji jasno definira određene stavke i koji apsolutno nije sporan u ni jednom segmentu koji se tiče eksploatacije mineralnih sirovina, kao i sanacije istih koja su ostala poslije nekih ili koja će nastati u idućoj eksploataciji. Mineralne sirovine su bogatstvo RH i apsolutno trebaju bit definirane zakonom, kao i ostaci poslije eksploatacije kako se saniraju moraju biti definirani, što ovim zakonom izričito se i govori. Mislim da ni u bilo kojem segmentu ovog zakona nema nikakvih spornosti koje bi činile zakon kompromitirajućim, nit ga je neko od vas pravo pročitao, ni proučio kako bi znao što zapravo u njemu piše, a o tome će

što to vi govorite opće danas, o čemu pričate, o nečemu o čemu ne znate nego napamet jednako kao i o Zakonu o pomorskom dobru stvarate famu jer nemate drugih načina i izgovora kako bi došli do prezentacije nečega što nije točno, lažima i obmanama želite opsjeniti i konkretnu raspravu dobroga načina upravljanja mineralnim sirovinama. Zakon o rudarstvu je decidirano jako dobra stvar koju se danas želi isprezentirati i donijeti kako bi bili uvjeti u eksploataciji mineralnih sirovina koje su potrebne i za naše građevinarstvo i koje su kao što sam i rekao i bogatstvo RH što više se koristile pod zakonskim pravilima pravilima koja su definirana. Da, lokalne samouprave…/Upadica Radin: Hvala/…su puno puta imale obavezu brinuti o svojem teritoriju i o događajima na njemu i prijavljivati inspekcijama…/Govornik se ne i idemo dalje. Da, imamo nekoliko povreda poslovnika da ne bi opet pogriješio, prva povreda poslovnika g. Bulj. Kolega Đakić je povrijedio čl. 238. omalovažavajući i vrijeđajući saborske zastupnike i hrvatski narod. Ja govorim istinu i činjenicu da prostorni plan grada Sinja ne mogu donijet zbog Ministarstva gospodarstva i održivoga razvoja isključivo zbog eksploatacijskog polja i čeka pola milijarde kuna investicija samo gospodarstvo. 5.g. zbog različitih mišljenja unutar istog ministarstva nadležnih tijela ne mogu donijet prostorni plan i poslije

**Peović, Katarina (RF)** Hvala. Čl. 238., dakle kolega Đakić vrijeđa saborske zastupnike da nismo dobro pročitali zakon. Josip Đakić je poznat po pomnom čitanju svih zakona ovdje u sabornici, pa pratit ćemo način na koji ste vi pročitali zakon, prekršajne uredbe koje su bijedne, gdje imamo znači i eksploatatore ilegalne koje će rađe platit kaznu nego bilo šta drugo, znači profitirat od toga, a vi kolega Đakiću ste nam primjer i uzor toga kako ćemo čitati zakon. Hvala. Iz istih razloga opomena. Gđa. Mirela Ahmetović povreda poslovnika. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, g. Đakić povrijedio je čl. 238. vrijeđajući i omalovažavajući saborske zastupnike, ne znam samo iz koje pozicije, je li možda lokalnog čelnika koji ima na svom području ilegalni kamenolom, da li možda državnog inspektora koji piše fiktivne nalaze, s koje pozicije vi vrijeđate saborske zastupnice koje su itekako pročitali ovakav prijedlog jer strepimo što će se to zakonskim izmjenama legalizirati sada,

običaj u ovoj Vladi g. Andreja Plenkovića, običaj u ovom saboru je kad ne postoji argumenata onda se ide na vrijeđanje. Jednako tako je i uvaženi saborski zastupnik krenuo vrijeđat da mi ne znamo, odjedanput više ne znamo čitat, dakle više nema argumenata nego prema oporbi se ide s argumentima da oporba ne razumije, da ne zna čitati, da je valjda nepismena, ali da nema ni nikakvo iskustvo iz prijašnjeg života, pa i ne

ovaj zakon štiti nacionalne interese RH, što je potpuno netočno. Ovaj zakon omogućava onima koji su dosada čovjek bi rekao krali te nacionalne interese, da ih sada netko drugi nakon toga sanira i to opet…/Upadica Radin: Hvala/…o

re…, bila je replika jer ovdje bismo opstali, mislim ostali ja i vi razgovarati što znači vrijeđanje jedno 3-4 sata. oćete, možemo to napraviti. A ne samo ovdje nego i u našim razgovorima jel da, i u našim nastupima što znači vrijeđanje, što ne znači vrijeđanje, što je, što nije nažalost to je fluidan, tekući, likvidan pojam koji nije predviđen ovim poslovnikom. Gospodin Pavić. Poštovani predsjedavajući, kolega iz vladajuće većine je povrijedio čl. 238. jer vrijeđa i omalovažava zastupnike i pokušava dezinformirati javnost, a osim toga ili je i sam … ili pokušava jednostavno apstrahirati činjenice da se dešava krađa i to se dešava krađa od članova njegove stranke koji eksploatiraju pojedina polja u RH i time se okorištavaju. A onda kad o tome progovorimo u Saboru, onda AP kaže da je to ne tema. Hvala. Isti razlozi isti zaključak, opomena. Gospodin Đakić. Hvala lijepo. Također je povrijeđen čl. 238. vrijeđanje i omalovažavanje mene osobno. Ja nisam nikoga prozvao imenom i prezimenom ne znam kako ste se prepoznali, zašto ste prepoznali u laganju u omalovažavanju, u obiteljskom nasilju, stavljanju pred strojeve, bacanju pred strojeve, zaustavljanju LNG terminala zar su sve to vaši maniri koje ste upotrebljavali cijelo ovo vrijeme. Ja ne znam ko se od vas prepoznao neka digne ponovno povredu poslovnika kao što ste to sad učinili. A svi ste se lijepo prepoznali …/Upadica Radin: Hvala, vrijeme./… a nikoga bila je replika. Gospodin Mlinarić na kraju. **Mlinarić, Stipo (DP)** Hvala lijepo. 238. g. Đakić vrijeđa stvarno sve saborske zastupnike da ne čitaju zakone, da ne čitaju materijale. G. Đakić vi ste taj koji ne čita, pogotovo za Zakon o civilnim žrtvama rata. Znali ste što donosite, prevarili ste hrvatske javnost, hrvatska branitelje, izvolite sada kada je prošlo godinu dana od primjene tog zakona donesite u sabornicu da vidimo ko je prošao kroz taj zakon, kolko je prošlo kolega vaših iz SDSS-a s kojima ste u koaliciji pa donesite i pokažite hrvatskoj javnosti kad kažete da ne obmanjujete hrvatsku javnost. Hvala. kad je malo ostario kad je imao godine malo manje od mene onda je znao reći, ja već godinama više ne čitam, ja pišem. Gospodin Đakić povreda poslovnika. Ponovo g. potpredsjedniče povrijeđen je čl. 238. Ja nisam nikoga od zastupnika imenovao, kako su se prepoznali samo oni znaju A g. Mlinarić kao što u svim segmentima koristi se lažima i obmanama tako i danas, kao i o Zakonu o civilnim žrtvama, nikakvih spornosti, dobar zakon, kvalitetan zakon, zakon koji se primjenjuje stvarno na onima koji su stradali u Domovinskom ratu kao civili. Vaše …/Upadica Radin: Hvala, izvolite pravo imate.

a trebo sam ga stuć? Šta ja znam, šta trebam raditi. A i vas opomenem. O sada g. državni tajnik

Pa moram 238. g. Đakića direktno me je prozvao. Prvo što se tiče moje partije kako vi to kažete, ja se nemam čega stidit, a vi da imate imalo srama stidili bi se pravomoćne presude vaše partije koja je potekla iz najviše iz Saveza komunista Jugoslavije i Hrvatske. A što se tiče Zakona o civilnim žrtvama rata što niste donijeli na odbor vaš da vidimo ko je prošao kroz taj zakon kad su to naše civilne žrtve rata. Donesite i pokažite HS-u. Hvala lijepo. **Radin, Furio dosta s tim ratovima, malo mira i opomena nažalost. Gospodin Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Čl. 238., g. Mlinarić je skroz izašo iz teme, znači počeli smo govoriti o rudarstvu on je završio na civilnim žrtvama rata, znači da nije pročitao apsolutno nikakav zakon. A što se tiče partija i ko šta radi, imamo nalaz revizije raspravit ćemo ga u ovom Saboru za 2021., on itekako govori kako se radilo u tom pokretu i što se tamo događalo. 14 velikih grešaka koje su završile nažalost u DORH-u i oni će reći što je to bilo i tko je tamo donosio nešto, a nije se … **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Opomena po difoltu. Gospodin Mlinarić samo da vas upozoravam ova je treća

kad se kod nas događalo to znate što smo mi napravili, promijenili smo predsjednika stranke. Što vi napravite? Spustite glave i ne smijete reć Plenkoviću nijednu jedinu riječ što radi, tu je razlika između nas i vas i nikad nećete bit kao mi, to se vidi i po presudama sudova i afera koje svakodnevno izlaze kroz portale i dnevne novine. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Bila je treća povreda poslovnika, nažalost vam moram oduzet riječ, svaki put mi neugodno, ali mislim na kraju krajeva šta vas briga ako mi je neugodno jel da, to je moj problem. I g. jel sad mogu pozvat gospodina Hrvoja? Ne. ne razumije./… ne znam, ne znam. Gospodina Hrvoja Bujanovića koji će govorit u ime predlagatelja, izvolite, državnog tajnika naravno. Izvolite. Dobro jutro svima. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zastupnici Hrvatskog sabora, dame i gospodo, dopustite da vam ukratko predstavim predloženi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu. Temeljni Zakon o rudarstvu donesen je 2013. godine. Oglašen je u Narodnim novinama 56/13 i stupio je na snagu 18. svibnja 2013. godine. Zakon o rudarstvu nadležan je za istraživanje i eksploataciju svih vrsta mineralnih sirovina iz Članka 5. Zakona o rudarstva izuzev ugljiko …/Govornik se ne razumije./… i geotermalne vode iz koje se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe. Zakonom o rudarstvu uređuje se planiranje rudarske gospodarske djelatnosti, istraživanje mineralnih sirovina, utvrđivanje količine i kakvoće rezervi. Također utvrđivanje eksploatacijskog polja mineralnih sirovina, izrada i provjera rudarskih projekata, istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina, davanje koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina, eksploatacija istih, naknada za koncesiju za eksploataciju sirovina, građenje i uporaba rudarskih objekata i postrojenja, izrada rudarskih planova, izvođenje rudarskih mjerenja, sanacija otkopanih prostora, mjere osiguranja, sigurnosti zaštite, naknada šteta, upravni i inspekcijski nadzor te prekršajne odredbe i druga pitanja. Predmetan zakon izmijenjen je i dopunjen '14., 2018. i '19. godine isključivo u svezi prestanka i ponovnog početka rada Državnog inspektorata. Postupanja u svezi istraživanja i eksploatacije ugljikovodika te prestanka rada postojanja Ureda državne uprave u županijama. U ovom trenutku u RH u jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina, registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina upisano je 471 eksploatacijsko polje mineralnih sirovina od kojih imamo 330 aktivnih eksploatacijskih polja, od toga na 265 je izdana koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina. 141 neaktivno eksploatacijskog polje mineralnih sirovina na kojem je izvođenje rudarskih radova, eksploatacija mineralnih istih sirovina obavljana do 1990. godine. Sukladno zakonskim propisima iz rudarstva RH nositelj ovlaštenik neaktivnih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina kojem je trajno obustavljeno izvođeno rudarskih radova na kojima nisu provedene mjere osiguranja radi sprječavanja nastanka opasnosti za ljude, imovinu, prirodu i okoliš odnosno koja se ne mogu brisati iz registra eksploatacijska polja mineralnih sirovina. Prilikom provedbe inspekcijskih nadzora na neaktivnim eksploatacijskim poljima utvrđeno je da ne postoje rudarski, gospodarski subjekti kojima bi se nametnula obveza sanacije ili obveza plaćanja troškova sanacije neaktivnih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja utvrdilo je u praksi da neaktivna eksploatacijska polja mineralnih sirovina nisu odgovarajuća planirana u prostorno planskoj dokumentaciji te se osnovom te činjenice nije moglo ni pristupiti ponovoj aktivaciji eksploatacijskih polja niti postupku sanacije rudarskim radovima otkopanih prostora eksploatacijskih polja mineralnih sirovina. Ne čujete, pardon, evo nadam se da će biti bolje. Dosadašnje zakonske odredbe kojima je uređena problematika izvanredne sanacije eksploatacijskog polja, čujete A oprostite zaustavite samo trenutak, javite da malo povise ton ovaj mikrofona./… Jer dovoljno ja ovdje produciram?

izvanredne sanacije eksploatacijskih polja mineralnih sirovina, odredbe Članka 102. i odredbe Članka 103. Zakona o rudarstvu odnosno izvođenje rudarskih radova u posebnim situacijama odredbe Članka 104. istog zakona u dosadašnjoj primjeni Zakona o rudarstvu od 2013. godine, ponavljamo ističemo nisu niti jedanput konzumirane odnosno temeljem njih nije proveden ni jedan postupak sanacije neaktivnih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina. Temeljem te činjenice osnovni razlog donošenja predloženih izmjena i dopuna Zakon o rudarstvu je sanacija neaktivnih eksploatacijskih polja i to je izrazito bitno podcrtati i potvrditi. Predloženim ciljanim izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu jasno su propisana dva modela sanacije. I to sanacije neaktivnih eksploatacijskih polja uz eksploataciju mineralnih sirovina te sanacija neaktivnih eksploatacijskih polja bez eksploatacije mineralnih sirovina za koje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja smatra da će dovesti do provedbe sanacije neaktivnih eksploatacijskih polja. Ostali elementi kojima se uređuje predloženim ciljanim izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu su nomotehničke, uređenje odredbi važećeg Zakona o rudarstvu sukladno uvođenju eura kao službene valute u RH uređuju se prekršajne odredbe na način da se napravi konverzija iz kune u euro. Izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu određuje se izrada i donošenje odgovarajućeg akta strateškog planiranja nižeg reda budući da je prilikom izrade strategije u komunikaciji s nadležnim tijelom za strateško planiranje utvrđeno da za gospodarenje mineralnih sirovinama primjerenije je umjesto strategije donošenje iste je bilo propisano odredbama Članka 6. Zakona o rudarstvu iz 2013. godine, izraditi odgovarajući akt strateškog planiranja nižeg reda obzirom na odrednice donesenih zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH Narodne novine broj 123/17, Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne regionalne samouprave Narodne novine 89 iz '18. i Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. godine Narodne novine iz '21. godine. Poštovane dame, poštovani gospodo zastupnici hvala vam na pažnji i s poštovanjem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, ostanite, ostanite imate replike, ako želite naravno odgovoriti na replike, ako ne od tamo, odavde morate.

rudno blago koje je dobro od interesa za RH, te ima njezinu osobitu zaštitu i iskorištava se pod uvjetima i koji su predviđeni i propisani ovim zakonom. Uzimanje u koncesiju eksploatacijskog polja mineralnih sirovina dal je cijena koju plaća koncesionar unaprijed određena po nekakvoj pogodbi ili po količini iskopane mineralne sirovine odnosno količina i kakvoća mineralne sirovine koja će se izvaditi tijekom radova? Molim vas dal je nešto od 133 eksploatacijska polja koja su neaktivna u tijeku sanacije ili saniranja? Hvala. **Radin, ne razumije/… Konzultac…, konz…, pa čujte pa niko od nas ne zna sve, konzultacije se mogu obavit ne, tako da ćete imat bolji odgovor.

Poštovani tajniče, evo sada sanaciju eksploatacijskih polja koja se više ne koriste stavljate zapravo na teret JLS što nije dobro i moje je pitanje jeste li spremni da za ona eksploatacijska polja za koja su već postojale prijave od strane JLS, od strane stanovnika i inspekcija nije ništa utvrdila iz razloga što je u momentu kad je došla na teren i kad je došla na to polje tamo nije bilo strojeva, tamo nije bilo nikoga, a dan prije toga je bio opći egzodus kad su se svi strojevi iselili sa tog polja i inspekcija naravno nikoga nije našla i tako jedanput, dva puta, jeste li spremni za takve slučajeve preuzeti vi trošak odnosno ministarstvo zajedno sa inspekcijom trošak sanacije tog polja?

poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. kojim se obvezuje JLS za izradu i pripremu određene dokumentacije predložene novim čl. 104. st. 7. što u važećem zakonu nije bila obveza. Kao lokalnog čelnika zanima me koji razlog je da se u sanaciju uključe JLS i što će se time doprinjeti?

da bi postigli efikasnije gospodarenje prostorom. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Sada ćemo svi zajedno pozdraviti članice i članove i korisnice i korisnici Udruge za samozastupanje Zagreba, molim vas jednim Hvala što ste s nama danas. Sada je na redu g. Bulj. Ponavljam pitanje, zbog čega kad je zakonom propisano ko sanira eksploatacijska polja prebacujete to na lokalnu samoupravu i rekli ste da lokalna samouprava upravlja prostorom, lažete jer vi kočite donošenje prostornog plana, vaše ministarstvo, vaše ministarstvo jedno daje, jedno uprava mišljenje, vi kao ministarstvo dajete drugo mišljenje. Isto po pitanju eksploatacijskih polja kojega ste ubacili i dali koncesiju nakon proglašenja PP Dinara Priorica na području toga PP Dinara i sad jedno mišljenje vašeg ministarstva je da se briše to eksploatacijsko polje, a drugo kaže da ima koncesiju koju ste vi dali nakon proglašenja parka prirode, pa to je kriminal, kočite godinama prostorni plan grada Sinja, milijarde kuna ulaganja, mladi odlaze ne mogu dobit građevinsku, pa vi to radite i sad govorite, a to ćete čuti pisao sam i premijeru, Sinjani će morati uzeti samopomoć. **Radin, Furio Znači ono što ponavljamo to jesu činjenice, upravo je razlog da JLS trebaju zato jer se radi o upravljanju prostorom gospodarskim i upravo lokalne jedinice koje bi trebale raditi to ispušta se, financiranje je upravo zato omogućeno kako fondom i tako od strane države znači tu nije ništa upitno,

ste nas pretvorili u svoja eksploatacija polja i pogodovanje onima koji vam plaćaju kampanje. Ja to znam, ja ću to …/Govornik se ne razumije/…u svome govoru i kazati u ime kluba, ja ću obrazložiti što radite u prostornom planu grada Sinja i zbog čega kočite milijardu kuna investicija minimalno.

Hrvatska nije posebno bogata mineralnim sirovinama, pa se ne može ubrojiti u nekakve rudarske zemlje. Kako je eksploatacija mineralnih sirovina primarna djelatnost u gospodarstvu svake zemlje tako i u nas rudarstvo ipak ima veliku važnost. Po vrijednosti najznačajnija u Hrvatskoj je djelatnost istraživanja eksploatacije nafte i plina, zanemariva je eksploatacija mineralnih sirovina za proizvodnju metala, eksploatacija nemetala zadovoljava glavninu potrebe naše industrije, građevinski materijali, a po količini izvađenih mineralnih sirovina i broju gospodarskih subjekata najznačajnija je eksploatacija tehničkog građevinskog kamena, građevinskog pijeska i šljunka, ta opekarske gline. Tijekom Domovinskog rata u Hrvatskoj je eksploatacija mineralnih sirovina skoro prepolovljena, pa me interesira kakva je situacija danas? Hvala lijepo. **Radin, upravo vidjeli ste iz izmjena zakona da nismo dirali, jaka je važnost mineralnih sirovina i to ponovo vraćamo ovdje, a osobito u ovom dijelu saniranja. Smatram da je to bilo jedno važno područje koje nije bile adresirano i smatramo da su ovim izmjenama i dopuna ćemo unaprijediti upravo i gospodarenje, ali ono što je bitno i ovo saniranje. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovani državni tajniče, problem eksploatacijskih polja i napuštenih eksploatacijskih polja nije od jučer. On dugo traje. Dakle, ono što je napravljen iskorak, a to je da su konačno evidentirana eksploatacijska, napuštena eksploatacijska polja. Od tih kažete da su 133 neaktivna. Ono što bi bilo zanimljivo za znatni je slijedeće. Neka napuštena eksploatacijska polja su od početka bila bespravna, a da ne kažem ilegalna, ali neka od, nemojte kolega mahat rukom, a neka od napuštenih eksploatacijskih polja su bila u eksploataciji gdje je onda gospodarski subjekt otišao i više nemate kom dati teret. Da li ste razlikovali od onih koji su bile nelegalne od samog početka u nisu nikad imali odgovarajuća odobrenja od onih koji su imali odgovarajuća odobrenja i odobrenje je bilo da zajedno s eksploatacijom mora ići sanacija. Dakle, oni svoje odobrenje nisu poštivali. **Radin, Ovo je važno pitanje i razumijemo vaš interes i ono što želimo reći upravo je prepoznato da treba regulirati izmjenama i dopunama ovog zakona. Upravo je svrha ovog izmjene i dopune da se to regulira. Postoji problematika od '90. koja se vuče ovdje, jasno izrečeno i zato je ovako predloženo …/Govornik

A ja sam kad ste vi počeli govoriti imao osjećaj da sam na ovoj slijedećoj točki koja ide danas, a to je istraživanje svemira gdje imamo i nekako osvajanje i podjelu Mjeseca, pa smo došli tamo i ne znamo što je bilo prije pa onda to zatečeno stanje idemo regulirati. Vi se ponašate kao da niste imali Državni inspektorat, kao da niste imali ministarstvo i kao da za cijelu eksploataciju mineralnih sirovina u RH i legalnu i nelegalnu niste znali i niste i niste ju trebali kontrolirati. Svi ovi problemi koje danas prebacujete na jedinice lokalne samouprave su proizišli iz nerada Državnog inspektorata i nerada ministarstva jer vi niste odradili svoj posao. Ili zato što je bila nelegalna eksploatacija pa ju niste spriječili ili zato ako je bila …/Upadica: Hvala./… legalne niste ustanovili da uz eksploataciju ide sanacija …/Upadica: Hvala lijepa./… ovo šta je kolegica govorila, imali smo u Zagrebu priliku i to gledati. **Radin,

Brumnić kao veliki istraživač svemira pokušava ovdje degradirati državnog tajnika što mislim da je u najmanju ruku nepristojno od njega kao saborskog zastupnika, trebali ste zaštiti državnog tajnika.

jer je bila replika. Gospodin, morali ste odgovorit jel da odgovor da, odgovor na Brumnića. **Bujanović, Hrvoje** Da, da, ovo je bio kontekst proceduralnog usuglašavanja, morate ipak razumjeti da sam prvi put ovdje i moram razumjeti samu proceduru i to je bila logika jel. Ovo pitanje koje je ono što je bitno kažem je sadašnjost. Danas možemo mijenjati stvari i ovdje smatramo da s ovim izmjenama i dopunama unaprjeđujemo ono što je bitno. Upravo ta sanacija. želimo se koncentrirati da danas predložimo ovo uvaženim zastupnicima i da uvažimo ovaj izmjene i dopune da bi mogli kvalitetnije upravljati i sanirati pitanje koje smo imali iz prošlosti ne možemo, nego danas možemo i moramo to napraviti. Hvala lijepo. Darko (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, zapravo, zapravo nemam pitanje ali imam jedan komentar pa bi bilo dobro možda da ga uvažite. S obzirom da sam i ja jedan od čelnika lokalne samouprave, ali zapravo i vašim suradnicima dati na znanje. Dolazim iz prostora Podravine koja je prepuna šodrana kako god ih mi nazvali, dakle jedno veliko nezadovoljstvo jedinica lokalne samouprave koji i imaju benefite od tih šodrana i na neadekvatno održavanje cestovnog prometa. Znam da će biti svakojakih odgovora po pitanju registracija. Posebice skrećem pažnju na nas koji ne uživamo benefite takovih iskorištavanja mineralnih sirovina, a kompletan prevoz se vozi preko naših jedinica lokalne samouprave. Dakle, apsolutno nikakav benefit. Ja vam dajem na znanje da se to u skoroj i brzoj budućnosti riješi. pjeskara i u vlasništvu tih pjeskara koji su u vašoj mreži neaktivnih polja koje ste vi stavili u katastar, a vlasnici smo dvije jedinice susjedne lokalne samouprave

dovoljno visoke da bi bile odvračajuće za one koji rade ilegalne stvari? I druga stvar nejasno je zašto ste odlučili da akt više razine pretvorite u akt niže razine odnosno zašto ste zamijenili strategiju aktom, aktom koji se znači ne donosi u saboru već ga donosi Vlada i mi onda nemamo pravi više raspravljati o tome što bi bila strategija eksploatacije u ovom smislu, dobila sam odgovor na samom odboru da je to odluka Vlade, ali ne znam da li vam je jasno da na taj način Vlada zapravo bez ikakvih konzultacija donosi samovoljne odluke koje se reflektiraju i na Sabor koji neće imati mogućnosti raspravljati o strategiji koja je izuzetno važna. Hrvoje** Hvala lijepo. Smatramo da ovaj način će biti operabilnije i donošenjem zakona se stvara zakonski okvir dok se strategijom koja je javni dokument uključuju svi dionici i jasno definira više efikasnost operabilnost. Što se tiče predviđenih prekršajnih odredba to je pozicija koja je predložena izmjenama Zakona o Hvala vam potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče. Ja bi vam htjela ustvari podnijet jednu inicijativu. Naime, temeljem ovog zakona mineralnim sirovinama smatraju se i geotermalne vode koje se koriste u energetske svrhe dok se za korištenje u druge svrhe primjenjuju propisi o vodama. nama se obraćaju poljoprivrednici koji za svoju proizvodnju žele koristiti geotermalne vode i ustvari pitanje korištenja geotermalnih voda u poljoprivredne svrhe je negdje ostalo u zrakopraznom prostoru pa se na njih primjenjuje procedura kao da traže primjerice dozvolu za pronalazak nafte. Naravno da to traje jako dugo, to je demotivirajuće, to je užasno skupo i ne doprinosi našim ciljevima poljoprivredne proizvodnje i većeg korištenja obnovljivih izvora energije. Možemo li kroz ovaj zakon ili kroz neke druge zakone koji su u vašoj nadležnosti promisliti da se te procedure za korištenje geotermalnih voda u poljoprivredne svrhe pojednostave i da poljoprivrednici napokon mogu ustvari to koristiti na jedan način koji će doprinijeti i poljoprivredi i korištenju obnovljivih izvora energije.

u tom vremenu su naknadu za eksploataciju ubirale je jedinice lokalne samouprave ili ne samo jedinice lokalne samouprave tu su bile županije, tu je bila država. Koji je temelj vašeg prijedloga da sve troškove sanacije takvih nalazišta sada snose jedinice lokalne samouprave? Prvo je li to istina? Pojasnite nama i hrvatskoj javnosti. A ako je, koji je temelj toga? **Radin, ovim izmjenama i dopunama zakona predviđeno je da će iz drugih financiranja ne lokalne samouprave, znači ne radi se o tome da će ti troškovi biti na teret lokalne samouprave.

Nataša (HDZ)** Hvala vam poštovani predsjedavajući. Državni tajniče. U Zakonu o rudarstvu spominje se i korištenje geotermalnih voda, spomenula je evo i kolegica Petir nešto u tom kontekstu, moje pitanje ide u drugom smjeru vezano uz korištenje geotermalnih voda za energetske svrhe. Imamo primjere skandinavskih država gdje stanovništvo koristi besplatnu energiju upravo oslanjajući se na geotermalne vode ili izvor topline iz samih stijena. Hrvatska u cijelom svom kontinentu više od 60% teritorija odnosno 13 županija ima mogućnost korištenja geotermalnog potencijala, slabo se to koristi u Hrvatskoj, ali treba dalje usmjeravati i jedinice lokalne samouprave upravo u kontekstu ovoga kako bi ta energija mogla biti i besplatna i dostupna. Kako ministarstvo u svom planu razvoja geotermalne energije vidi te korake, kako pomoći njima da dođu do izvora financiranja i da bi zaista u Hrvatskoj, a sad posebice kažem govorim o 13 županija na kontinentu od karlovačke, međimurske pa sve do Vukovarsko-srijemske županije mogle imati i taj energent u vidu i energetske i zelene tranzicije i samodostatnosti u proizvodnji energije? Hrvoje** Slažemo se, znači u sklopu općenito agende EU koju i provodimo znači najvažnija je zelena tranzicija i također digitalizacija. Što se tiče zelene tranzicije obnovljivi izvor energije geotermalni izvori su nam izuzetno bitni i važni i smatramo da to treba i dalje. Znači to izlazimo sad iz okvira samog ovog zakona, ali šire da, … naznačeno i radimo na mnogim aktivnostima da bi se povećala efikasnost korištenja Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče. Suprotno vašoj tvrdnji da jedinice lokalne samouprave neće morati financirati tehničku sanaciju kamenoloma u ovom zakonu stoji da jedinice lokalne samouprave u tim slučajevima trebaju u postupku provedbe tehničke sanacije dostaviti ministarstvu nadležnom za rudarstvo na pregled i odobrenje dokumentacije za nadmetanje za izradu rudarskog projekta kao i dokumentaciju za nadmetanje za provedbu tehničke sanacije. Ne znam dal ste upoznati, ali jedinica lokalne samouprave mora planirati javnu nabavu, a kada planira javnu nabavu dakle donositi planove javne nabave i sukladno tome planirati sredstva u proračunu za tu javnu nabavu koju mora planirati. Dakle, nedvojbeno je da iz ovog prijedloga zakona proizlazi da će troškove tehničke sanacije morati snositi jedinica lokalne samouprave. Ako tome nije tako, vi i vaše kolege koje odmahuju glavom izrijekom to napišite, izrijekom to napišite da ne bude dvojbe i da ne koristite prazne prostore Radin: Hvala./… okvirima da biste na teret jedinice lokalne samouprave i građana RH …/Upadica Radin: Hvala./… stavljali nečiju tuđu rabotu i to prljavu rabotu.

Poštovani tajniče. Ne znam jeste li upoznati sa slučajem nelegalne eksploatacije na području Općine Dugi Rat odnosno bivše Tvornice Dalmacija Dugi Rat dakle tamo je investitoru koji je tamo želio nešto graditi umjesto da investira i gradi prvo je nelegalno eksploatirao ostatke ferolegura na području te tvornice, dobio je neku kaznu, a onda je sada, čini se da će dovesti, spori se sa državom, čini se da će dovesti do toga da će ga država za nagradu mu dozvoliti da kupi ostatke zemljišta, tu dakle nagodba dvije međusobne tužbe će dovesti do toga da mu se dozvoli da kupi i ostatke zemljišta i nastavi onda vjerojatno i dalje svoje nelegalnu eksploataciju, čini se da želi poseći i u more, onim ostacima u moru, šta i dalje nastavit nelegalnu eksploataciju. Zašto

**Miloš, Jelena (Možemo!)** Poštovani državni tajniče. Naravno da smamtram da je nužno sanirati neaktivna eksploatacijska polja mineralnih sirovina jer predstavljaju opasnost i za ljude i za i za okoliš. Znamo da se neka od njih nažalost koriste kao odlagališta, divlja odlagališta otpada već godinama. Međutim, ovaj problem trebao se riješiti već 2013. g. i tada se Zakonom o rudarstvu predvidjela situacija izvanredne odnosno odredba o izvanrednoj sanaciji, ali koliko čitam iz medija, niti jedan postupak sanacije nije proveden po ovom Zakonu. Zanima me zašto je tako, da li je tome tako i zapravo, koliko je takvih sanacija neaktivnih polja izvršeno od 2013. g.? Naravno, ako ne znate točan odgovor, sasvim je razumljivo da se konzultirate, pogotovo ako ste, ako ste novi na poslu. Evo, zahvaljujem. razumije./... što se tiče ovih samih podataka, to će također, znači stručni odraditi, ali upravo je naša bila razlika, razlog ovih izmjena i dopuna je da se ovo bitno pitanje regulira kroz ove izmjene i dopune, što se tiče samih ovih odgovora, ćemo ovo pripremiti.

U 40 jama oko grada i u samom gradu, radilo je 1700 rudara koji su vadili ugljen. Mnogi su tamo ostavili zdravlje i živote. Zadnja jama zatvorena je prije 50 godina, a iza svih zatvorenih jama ostali su pod zemljom mnogobrojni hodnici koji se protežu po poljima, a dolaze i u sam grad, grad, do obiteljskih kuća. Vlasnik rudnika bila je država, a adekvatna sanacija nikad nije izvršena. Jednostavno su zatrpali ulaze i to je to. S vremenom, slojevi su počeli propadati i zadnjih godina su se počele otvarati rupe. Cijeli jedan vrt je propao u zemlju, a nedugo i cijeli veliki kombajn za kukuruz, evo, na slikama se vidi. Srećom, nitko nije stradao iako jedan mladić koji je pao u rupu od bušotine koja nije bila sanirana se utopio u toj rupi. Kad je to počelo, prodao sam sa inspekcijom rudarskom naći neko rješenje, međutim, ti rudnici praktično više za državu ne postoje, ali postoje mnogobrojni i neugodni i skupi .../Upadica: Hvala./... incidenti i to bi trebao netko platiti. Hvala. **Radin, Furio Sve razumijemo i uvažavamo i upravo iz ovih situacija i predlažemo ovo gdje jesmo. To su sve situacije koje želimo sanirati, traju dulje vremena i s ovim zakonskim rješenjima imamo zakonsku podlogu da se Hvala lijepa. Nemate više replika i možete zauzeti mjesto i mi ćemo najprije pitati. Hvala. Najprije ćemo pitati da li izvjestitelji odbora imaju? reći, nešto priopćiti? Ne. Dobro. Otvaram raspravu. Najprije po klubovima, g. Miro Bulj ispred Mosta. Izvolite. Hvala lijepo. Građani Sinja i Cetinske krajine, Dalmacije, pa i Hrvatske će sad čuti priču koju su već čuli u biti, pretvorila nas je u .../Govornik se ne i žele da i mi sanaciju preuzmemo kao lokalna samouprava. Točno se zna po Zakonu o rudarstvu što je elaborat o eksploataciji i sanaciji. Ne može dobiti nitko koncesiju ako nema elaborat o sanaciji. Ja ne vidim niti jedan razlog zbog čega sam ja već godinama, dok je bio još Mladineo dok je namištao sve, dok je bio inspektor sad, glavni državni inspektor, .../Govornik se ne razumije./... namištao sve, kako se zove ovaj sada, Mikulić i jednostavno Sinj, cetinski kraj su vam eksploatacijsko polje prepuno rudokopa, ja sam osobno rođen između nekoliko rudokopa Karakašica je gore Slane stile gdje ste prije nekoliko godina, 15-ak godina sam ja svojim aktivizmom i sa ljudi zaustavio u biti da se iz Dugoga Rata industrijska troska odlaže na tome mjestu gdje su dobili dozvole bili. Međutim, ja bih sad krenuo na ono najbolnije. Vaše Ministarstvo gospodarstva i održivoga razvoja koči razvoj Sinj i cetinskog kraja, poglavito Grada Sinja i utječe na prostorno planiranje. Izmjenama prostornog plana prije godinu i po', izmjenama i dopunama smo brisali 2 eksploatacijska polja, tj. to je Poljakova greda i Kojića greda međutim, proglašen je Park prirode Dinara

park prirode je proglašen ovdje 2021. g., 5.2., je li tako? Nakon 7 dana je bilo u Narodnim novinama. Vi ste i vaše Ministarstvo dali koncesiju, ugovor o koncesiji, mjesec i po dana nakon toga se eksploatira unutar područja parka prirode. I nama je strateška studija pokazala da se briše taj park prirode i mi smo brisali, poštivajući zakone, stratešku studiju, pa vi ne poštivate stratešku studiju. Mi smo brisali, a vi kažete, vratite jer je dobio koncesiju taj koji će eksploatirati. I što sad napraviti? Ako briše taj koji uopće nije predmet izmjena, taj, eksploatacijsko polje u Parku prirode Dinara, .../Govornik se znači sad trenutno pola milijarde kuna investicija samo gospodarstvenika na području Dalmatinke, na području bivše kožare na području Grada Sinja. Mi imamo investitore sa projektima jer ne možemo donijet prostorni plan. Isto Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja najprije ste spojili vodu i vatru, gospodarstvo i održivi razvoj, to je katastrofa. Znači gospodarstvo ima svoje interese, a, a okoliš ima svoje jel tako? I sad meni isto ministarstvo kaže, jedni kažu možete, brišite eksploatacijsko polje jer nećete dobit mišljenje, a drugi kažu ako izbrišete to eksploatacijsko polje nećete dobit mišljenje i što sad napravit, a moram poštivati stratešku studiju? I ne samo to, nego županija Splitsko-dalmatinska nije poštivala stratešku studiju koju plaćaju naši građani, utjecaj na okoliš, pa je ucrtala i taj eksploatacijsko polje i sad uvjetuje grad Sinj morate uskladiti sa koncesijom jer imamo, ti ljudi imaju koncesiju, a vamo je proglašen park prirode i kažete morate brisat jel tako je rekla strateška i što sad napravit? Pisao sam ministru, pisao sam i premijeru prije 15-tak dana jer jednostavno mi ne možemo donit prostorni plan jel nam tribaju dva mišljenja. Ako brišemo poštivamo stratešku i park prirode, a ako ne brišemo onda kaže on, oni kažu morate brisat jer to je tako, a vi kažete mora, ima, Sada ja ne znam koje je rješenje, ministar šuti, nadležne službe se krste kako je moguće da se to našlo u prostornim planovima jer je u parku prirode, a nama se blokira donošenje prostornoga plana jel moramo imat obadva mišljenja. I zato ljudi iseljavaju zbog jednoga rudokopa, ej eksploatacijskog polja i čisto političko eksploatacijsko polje HDZ-a i druge političke opcije koja je vladala dugo Sinjom, popola su ga podilili negdje ravnomjerno. I ja nemam druge kao gradonačelnik, ja ne mogu bit gradonačelnik gdje državne institucije zbog jednog rudokopa koče razvoj grada Sinja. Ja se vraćam onom što sam bio, bit ću aktivist dosta je žalosti i jada mome Sinju, cetinskom kraju i Dalmaciji. Neću dozvolit da budem gradonačelnik kada vi kočite zbog jednog eksploatacijskog polja razvoj grada Sinja i donošenje prostornih planova jer isto ministarstvo kaže, isto ministarstvo, dva odjela kažu, različita mišljenja, ako prihvatite to da se briše eksploatacijsko polje mi vam nećemo dati, ako ga izbrišemo mi vam nećemo dat jel imaju koncesiju. Najprije kriminal, proglasili ste park prirode, proglasili ste park prirode i iza ste dali koncesijski ugovor, ja ga imam u ruci, to je za državno odvjetništvo, neće se ono bavit s time, ono će se bavit drugim primarnim stvarima. Evo ga, koncesijski ugovor nakon proglašenja parka prirode, jel tako, jel to kriminal i sad kočite prostorno plani…, prostorni, donošenje prostornog plana grada Sinja, 5.g. ga koče zbog jednog rudokopa, zbog sponzora HDZ-a i njihovog partnera. To je istina ljudi što vam govorim, 500 zahtjeva imamo mladih ljudi da prošire građevinsko područje da mogu sebi kuću napravit, ne možemo. Imamo nekoliko investitora, preko pola milijarde kuna koji žele investirati u, u Sinj, gotovi projekti sa kućama obiteljskim i svim i velika je potražnja ljudi za dolaskom u Sinj, ne mogu se graditi kuće i zgrade, zbog koga? Zbog jednoga rudokopa jel vi pogodujete, vi ste štetočine. Ja garantiram vi ste štetočine i ja govorim kao gradonačelnik grada Sinja, to sam pisao prije 15-tak dana pismo premijeru i obrazložio sam mu cilu ovu situaciju, nije odgovorio da ćemo ići na samopomoć jer ne znamo šta napravit. Vi nas namjerno blokirate, moramo imat obadva mišljenja, vi nam ne date mišljenje. Zašto, evo pitam zašto, izađite ovdje sad pa recite zašto, prije toga nego što se dogodi ovaj narod u Sinju, da ne bi bilo nisam reka ja. Ne moram ja bit gradonačelnik, mene je narod izabra, teško je to vama, teško je srcu, ali narod je izabra s velikom većinom, ne moram ja bit gradonačelnik ako ćete vi kočit razvoj grada, dosta smo mi jada i čemera imali doli u cetinskoj krajini, dosta. Više ste vi iselili zbog ovakvih prostornih planova, pogodovanja i utjecaja i ovih eksploatacijskih polja koje namištate nego od Turaka dosad više će ljudi iselit, ne mogu donit ljudi prostorni plan jel vi to razumite da nam, da nam kočite grad Sinj? Donili smo stratešku koju moramo potpisat, a vi ste dali naknadno koncesiju i nakon proglašenja parka prirode i bilo što da napravim i bilo šta napravim vi kažete ne može u istom ministarstvu. Zato ja ovdje vas kolege saborski zastupnici, Sinjani, Sinjanke, vi mladi koji čekate donošenje prostornoga plana da bi iskoristili APN-ov, pozivam uskoro, pozvat ću vas na, nakon svega što sam prošao sve institucije, ne možemo donit prostorni plan, država vas namjerno koči uz pogodovanje naravno onima koji imaju eksploatacijska polja, njihove sponzore. Pozivam vas sve da zajednički se izborimo, a ja sam spreman i ne biti gradonačelnik nego kočiti svoj grad, nego kočiti svoj grad, pa ćemo vidjeti di će završiti. Znam da vas veseli ova moja izjava, naravno da neću tek tako lako dati ostavku, al ako budete tražili Matiju Gupca imat ćete ga, je da je imao krunu, smije se Josip Đakić da je s krunom na glavi završio, ali vam kažem da neću kao gradonačelnik dozvolit da uništajete gore od Turaka nego, gore štete radite nego od Turaka pa do četnika koji su prošli na tom području, gore se ne razumije/…Dat ću ja šta narod kaže, ne veselite se puno, šta kad dam ostavku onda ćete potpisat jel? Lipo govoriš Borić Đakiću, to je demokracija za koju smo se borili, to je demokracija, ali znaj izabran sam sa najviše glasova kao gradonačelnik u svim izbornim ciklusima i ne bojim se i ne biti ni gradonačelnik ni saborski zastupnik, al ovo narodu Sinja i cetinske krajine nećete radit zbog jednog eksploatacijskog polja polja i ja pozivam narod, uskoro ću pozvat naravno na ono što sam i napisao pismo premijeru, uskoro ću objavit javnosti jer ne želi riješiti ovaj problem, ali ni ne …/Govornik se ne razumije./… jer me koče na samopomoći. A što je to uskoro ćete čuti tribat će i državne institucije intervenirati. Hvala lipo. se ne razumije./… tiho, tiho, tiho, tiho, tiho rečeno je sve za govornicom, sve je rečeno za govornicom. U redu zbog ometanja sjednice, zbog ometanja sjednice, to je treća, zbog ometanja sjednice gospodin Bulj ima treću opomenu i oduzimanje riječi i oduzimanje riječi.

Pa šta hoćete da vam rečem? …/Upadica se ne razumije./… Hoćete da vam ja kažem šta mislim? To je stvar odgoja, ok. Da govorite kad trebate govoriti, da šutite kad trebate šutite u ovoj, u ovoj sabornici. Ova sabornica niste vi. Ova sabornica niste vi ste čuli! Klub zastupnika Socijaldemokrata, najprije Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, pred nama je danas Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu. Po mišljenju Kluba Socijaldemokrata u Hrvatskom saboru iznimno važan zakon zato što između ostalog on govori o našem nacionalnom blagu, govori o našim rudama, govori o raspolaganju prostorom kao najvažnijim resursom koji koji RH ima. I onda se treba prisjetiti da je rudarska djelatnost na prostorima današnje RH gospodarska djelatnost sa drugom tradicijom, da se ona odvija još od rimskih vremena, preko srednjega vijeka. Svi koji su imalo pratili povijesni razvoj Hrvatske znaju da su iznimni značaj u hrvatskoj povijesti imali rudnici Zrinskih i da se ta stvar razvija sve do danas. Ono što se tim stoljećima na ovim prostorima pokušavalo urediti je bilo rudarsko zakonodavstvo, omogućavanje razvoja gospodarske djelatnosti vrlo važnog i raznolikog, od eksploatacije mineralnih sirovina s jedne strane za građevinarstvo, za dobivanje za dobivanje metala i nemetala, za soli, zlata, srebra, radioaktivne sirovine ugljen pa sve do nafte i plina. Danas je situacija malo drugačija jer je naše zakonodavstvo podijeljeno i zapravo na neki način su određene djelatnosti i opseg ovog zakona o kojem danas pričamo i Zakona o eksploataciji ugljiko, Ono što je nama Socijaldemokratima iznimno važno je da karakter rudnog blaga kao neobnovljivo, to je izuzetno važno, kao neobnovljivog prirodnog bogatstva treba prolaziti prolaziti kroz posebne procese istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina i treba biti na najvišoj razini zaštićeno kao nacionalno dobro i time treba nositi i odgovornost i rudarska struka. Taj zakon koji mi danas iščitavamo, mijenjamo kako nam se ovdje kaže, koji nam je prezentiran, ne zakon se nama danas ovdje ne prezentira, mi o njemu danas raspravljamo da bi u drugom čitanju ga popravili i da bi u konačnici ga eventualno usvojili. usvojili. Taj zakon po nama Socijaldemokratima kao i svi zakoni koji proizlaze iz ovog parlamenta moraju prije svega biti jasni i nedvosmisleni. Ovaj zakon to nije. Imali smo prije nekoliko dana slične rasprave upravo oko toga što mi iščitavamo u zakonu, nema kolega Đakića, zapravo ima, mi koji čitamo te zakone što iščitavamo u zakonima u odnosu na ono što nam predlagatelji ovdje serviraju da jest predmet ovog zakona. Dakle, da bismo se upravo se izmaknuli sa te ivice koja nas njiše iz legalnog u ilegalno jako je bitno da ovaj zakon bude potpuno jasan i nedvosmislen. zašto to govorim? Zato što podzemna eksploatacija mineralnih sirovina u RH je praktički nestala. Nje gotovo više niti nema, ali ono što se najviše eksploatira u RH je građevni kamen on se eksploatira na površinskim kopovima i to diljem Hrvatske, na površinskim kamenolomima, na kopovima koji najčešće su eksploatirani ilegalno koje su jedinice lokalne samouprave prijavljivale kao ilegalne, koje su stanovnici koji tamo žive upozoravali i ukazivali na sve probleme koji oni stvaraju. gdje je postupanje Državnog inspektorata? Pitamo se čiji je interes u ovom slučaju zastupan? Da li interes RH? Da li interes lokalnog stanovništva? Ili pak s treće strane nažalost interes krupnog kapitala? Dakle, to su naša pitanja koja danas ovdje otvaramo u ovoj u ovoj raspravi. Dobro je ovdje apostrofirano, razlikujmo legalno i nelegalno eksploatacijsko polje. Za svako eksploatacijsko polje koje ima papire u RH zna se ime i prezime onoga koji ga je zadužio i u kakvom ga stanju mora ostaviti. Na početku sam rekla prostor je najvrijednije što imamo. Taj prostor možemo čuvati samo urednom sanacijom i povratkom u prvobitno stanje. Danas kada nam je cilj da od RH sačuvamo njeno najvrijednije zeleno, održivo, da se promoviramo kao dio Nature 2000, mi u tim prostorima u zaštićenim prostorima otvaramo nove kamenolome i baš dobro, u dobrom trenutku je ušao kolega Habijan jer sam sigurna da imamo zajednički interes kad govorimo o zaštiti Ivanščice. Zašto imamo zajednički interes? Jer tamo nema potrebe za novim kamenolomima i oni koji su sada tamo pokazuju da nisu sanirani i eto, ako ne znamo kako drugačije, onda se vratimo na dokumentaciju još iz 1985. g. koja govori o goniometrijskim istraživanjima rudnih bogatstava upravo tog prostora i koja ukazuje da ne moramo dalje devastirati prostor RH u interesu krupnog kapitala i nauštrb lokalnog stanovništva. Lokalno stanovništvo mora dobiti novu funkciju, jedinice lokalne samouprave ne mogu biti samo one kojima će se stavljati novi teret, novi nameti i novi teret sanacije, oni moraju biti ti koji će kroz prostorno-plansku dokumentaciju pravovremeno moći reagirati na to kako žele upravljati svojim prostorom. U tom dugu zaštite lokalnog stanovništva, zaštite interesa jedinice lokalne samouprave mi smatramo da ovo nije čudo od zakona, kako ga vi prezentirate i da ovaj Zakon neće riješiti sva ta pitanja i probleme koji su danas otvorili naše kolege. Vjerujemo da ćete nas bijes na ovaj Zakon prepoznati i da ćete do drugog čitanja ga, ali doslovce, jako izmijeniti. lijepa. Evo, zamolio sam kolegicu Posavec Krivec da mi da šansu da nešto kažem i u ime kluba s obzirom da sam postavio pitanje uvaženom tajniku koji tvrdi da u zakonu ne piše da će se to plaćati iz proračuna jedinica lokalne samouprave i gospoda za stolom odmahuju glavom,, g. iz vladajuće većine tvrdi da mi ne čitamo zakone, kako smo se našli prozvani, g. Đakiću? Tako što ste rekli vi kad govorimo mi, onda ste vi vi, a kad govorite vi, onda smo vi mi, tako da je jasno da ste prozvali nas i tako smo se našli prozvani, preslušajte što ste rekli. Ima snimka, preslušajte. I prozvali ste nas nekoliko puta. Nadalje, g. tajniče, strana 3, naslov, ocjena sredstava potrebnih za provođenje zakona. Za provedbu zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu RH. Ako nije potrebno u proračunu RH, onda je potrebno u lokalnim proračunima, vas./... Piše vam u čl., piše vam na strani 8, ako ste čitali, pogledajte čl. 8, pardon, na strani 8, u čl. 16 vam piše sljedeće, u postupku provedbe tehničke sanacije jedinica lokalne samouprave dužna je dostaviti ministarstvu nadležnom za rudarstvo na .../Govornik se ne razumije./... i odobrenje dokumentaciju za nadmetanje za izradu rudarskog projekta i druge potrebne dokumentacije, za provedbu tehničke sanacije i dokumentaciju za nadmetanje za .../Govornik se ne razumije./... sanacije. Ukoliko poznajete kako se donosi proračun, ukoliko poznajete tu zakonsku regulativu, onda znate da ta sredstva mora u svom proračunu rezervirati jedinica lokalne samouprave. Ako griješimo, ispravite nas, pozovite se na članak Zakona o jedinicama lokalne samouprave pa ćemo vam se ispričati, međutim, koliko ja znam, u zakonu piše ono što sam vam rekao, to je maloprije potvrdila i kolegica Ahmetović i mislim da sam 100% u pravu. Nadalje, g. tajniče, vi se ovdje pozivate opet na Državni inspektorat. Jeste li vi svjesni da je glavni državni inspektor prije nekoliko dana u ovom visokom Domu izjavio da mu nedostaje 700 ljudi, a sada smo imali tu u raspravi u proteklih nekoliko dana nekoliko zakona koji još nameću dodatne poslove tom istom Inspektoratu i sad očekujete da ćemo mi povjerovati da će od sad inspektori uspješno loviti ove koje do sad nisu uspjeli uloviti. Prijavljeni su da eksploatiraju neovlašteno, prijavljeni su da eksploatiraju ovoga, ilegalno, što se desilo dan prije nego što dolazi Inspektorat? Svi strojevi se sele iz tog eksploatacijskog polja, Inspektorat dolazi u drugo jutro, tamo nikog nema i nisu nikoga ulovili. Nakon 2 dana ponovo se svi strojevi vraćaju tamo gdje su bili i onda očekujete nakon toga da jedinica lokalne samouprave koja je prijavljivala te koji što rade, da nakon toga to još sanira. Pa nemojte to očekivati od jedinice lokalne samouprave. I onako ste im već sve uzeli. Svaka, sa svakom promjenom Zakona o dohotku jedinice lokalne samouprave dobivaju sve manje i manje novaca. Hvala lijepo. Hvala g. Pavić. Imamo jednu povredu Poslovnika g. Habijana, izvolite. alineja 6, obzirom da sam ad hominem ovdje spomenut od strane kolegice Posavec Krivec, samo da joj kažem jednu stvar, dakle da, ja sam 2020. g. pokrenuo inicijative za proglašenje parka prirode Ivančica, da, stalo mi je do zaštite tog područja i volio bi, javnosti radi, da SDP-ov župan, g. Kolar ne ide u izmjenu prostornog plana i ne omogući otvaranje kamenoloma, prema tome, nemojte prebacivati odgovornost na mene i na ministarstvo, obratite se županu Kolaru, SDP-u. **Radin, Opomena, naravno jer je bila replika. Gđa. Anka Mrak-Taritaš, Klub zastupnika Centra i GLAS-a. Izvolite. (MOST)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Reiner, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege Tema rudarenja, tema eksploatacije mineralnih sirovina, tema eksploatacije tehničkog kamena za potrebu građenja nije od jučer. Ta tema, što to znači u prostornim planovima, što to znači s aspekta zaštite okoliša i zaštite prirode, što to znači iza svega toga traje dugo vremena. Kao kolega Borić zna reći da ja sam saborska zastupnica koja se razumije u sve, ne razumijem se, kolega Borić u sve, ali u neke stvari se razumijem. Razumijem se u prostorno planiranje. Mi koji smo dugo u tom poslu znamo da prva generacija prostornih planova tamo prije 90-ih je temu eksploatacije mineralnih sirovina, znate kako je bila definirana? Vi to dobro znate, bila je definirana da eksploatacija mineralnih sirovina može ići izvan građevinskog područja. Nije bila definirana niti lokacija niti bilo šta nego je bilo rečeno eksploatacija mineralnih sirovina, kad govorim ovdje isključivo govorim o građevinskom kamenu i tehničkom kamenu, može svud u prostoru izvan građevinskog područja. Tokom vremena se vidjelo da to tako u prostornim planovima ne može, pa se onda krenulo unositi odredbe, govorim odredbe ne grafike, ne u grafici nego u odredbe u prostorne planove iz kojih odredaba je onda išlo gdje pod kojim uvjetima, sa udaljenosti od najbliže kuće, od najdalje kuće pa se je vidjelo da ni to nije dobro jer jer je bila pojava da se iz eksploatiraju da oni koji je eksploatirao čak kad ima sva odobrenja koja ima ode i to ostaje rak rana u prostoru. Neki prostor se sam sanirao, priroda je napravila svoje, sam se sanirao i više ne znate da je tu bila eksploatacija. Neki prostor se ne nije sam sam sanirao nit se može sanirati. Da bi onda iza toga u novim generacijama prostornih planova kao što su išli bilo sve jače i jače definiranje od toga da se mora definirati lokacija u prostornim planova županije, a da se u prostornim planovima općine i gradova moraju definirati površine koje su namijenjene za eksploataciju mineralnih sirovina. Paralelno s tim su se mijenjali propisi sa aspekta zaštite prirode i okoliša odnosno prvo zaštita okoliša pa onda i prirode gdje vi imate procjene utjecaja na okoliš, točno je definirano koja procjena utjecaja na okoliš mora ići i mora ići i kad pod kojim uvjetima i ostalo i zadnjih desetak, petnaestak godina bi se usudila tvrditi u svakoj procjeni utjecaja na okoliš je bio monitoring, bio je nadzor. U svakom odobrenju je bila sanacija eksploatacijskog polja koja ne ide kad je sve eksploatirano neg ide sukcesivna prema pojedinim kako se nešto eksploatira tako se i sanira. Ja moram reći da je ipak Ministarstvo gospodarstva napravilo jedan dodatni napor da konačno znamo i imamo sva eksploatacijska polja i da znamo koliko je neaktivnih eksploatacijskih polja. Kad je riječ o neaktivnim eksploatacijskim poljima ili su bila bespravna i to ponavljam još jedanput, najveći korisnik bespravne eksploatacije su bile Hrvatske šume koje su zagrabile tamo gdje je bilo tehničkog kamena, taj tehnički kamen su služili za nasipavanje protupožarnih puteva, prosjeka i svega ostalog i išlo je dalje, priroda će napravit svoje, malo žbunje, malo sve ostalo. Napuštena eksploatacijska polja ne sanirana eksploatacijska polja su rak rane u prostor i rak rane u prostoru su zauvijek. Ono što su dokumenti prostornog uređenja i prostorni planovi su prepoznali eksploataciju mineralnih sirovina, ali prepoznali su i nešto što vi ovdje nemate, prepoznali su pogotovo kod šljunčarenja da je namjena prostora, sport i rekreacija, a da je u svrhu sporta i rekreacija mogućnost eksploatacije i ovdje to niste naveli. Dakle, vi ovdje još morate imati u ovom zakonu kad je eksploatacija u svrhu nove namjene. Vi možete imati novu namjenu prostora, a vi eksploatirate za neku novu namjenu prostora ili je prostor koji je već eksploatiran pa onda u prostornom planu imate sport sport i rekreaciju, turističku zonu, marinu, a za svrhu marine ide eksploatacija. To imate po Istri, to imate kolegica se tu nekoliko puta referirala na Dugi Rat, tu imate za Dugi Rat je konačna namjena trebala biti marina, a u svrhu marine je trebala biti eksploatacija. E a što se desi? Ovo eksploatira i nikad ne napravi marinu, ovo eksploatira i nikad ne napravi to. Kada je krenula najveća eksploatacija koja nam je bila potrebna? Za vrijeme gradnje autoceste, kad se krenula graditi autocesta trebao nam je kamen. Dakle, za gradnju autoceste je tehnički kamen, ja se jako dobro sjećam jer sad već sam u onoj životnoj dobi kad ću neću zapamtit što trebam napravit danas, ali što je bilo pred deset godina jako dobro pamtim. Svi znamo i koji se vozimo ono brdo koje se zove Zir po tome se zove i prateći uslužni objekt. Kad je došao graditelj autoceste prvo što je prepoznao, prepoznao je to brdo i rekao ja ću tamo brdo tu ću iskoristiti kamen, ono malo ću gore odsjeć pa ne treba bit tak veliko može bit nešto malo niže, tu ću eksploatirati kamen i otići dakle kamena kolko trebam za autocestu to ću otići dalje. se između ostalog zaista struka onda digla i rekla ljudi moji što radimo i tad je bila najveća eksploatacija. Znate kad je sljedeći krug velike eksploatacije krenulo kod nas u sljedećem krugu? Kad je Italija zabranila eksploataciju dakle ja govorim o ovom tehničkom kamenu. To vam je onaj kamen kojeg trebate za gradnju. Italija je zabranila eksploataciju i ja se jako dobro sjećam jedne procjene utjecaja na okoliš koja je bila na Lastovu gdje je bila ideja da se ona obala dakle to je zapadna obala Lastova eksploatira i da odmah brodovi vode taj kamen u Italiju i kad smo spriječili tu procjenu utjecaja na okoliš i tu eksploataciju jel bi nam to bila trajna devastacija prostora. Dakle, gdje se mi danas nalazimo? Ovdje predlagatelj kaže da je nešto evidentirao i hvala dragom Bogu da je konačno evidentiralo jer godinama nismo imali evidentirane i nismo znali gdje imamo gdje nemamo. Ajdemo biti pošteni do kraja ako želite sanirati nešto možete sanirati na način da priroda to napravi svoje, a nešto možete sanirati u svrhu nove namjene, dakle u svrhu nove namjene, a nešto možete sanirati da omogućite dodatnu eksploataciju, sad je samo pitanje kako što kojim alatima, kojim sredstvima i na koji način. Dakle, što se tiče prostornih planova ako je sanacija prirode vi ju samo morate u prostornom planu detektirati ovo i reć da će se prostor sanirat. Ako vam je dakle ako je morate nešto eksploatirat morate reć da eksploatirate, ali ne unosite u prostorni plan u kartu 1 namjenu prostora nego u kartu 3 zaštite da je to prostor koji ide pod zaštitu i ostalo i imate treći model koji vi ovdje niste imali, kad je eksploatacija u svrhu konačne namjene prostora. i sad tu dolazimo odnos između države i jedinice lokalne samouprave. Ono što je postalo pomodarstvo u našim zakonima, to smo imali jučer, to smo imali neki dan, a to je kad ne znamo riješiti problem ili kad ga nećemo riješiti dokraja to prebacujemo na jedinice lokalne samouprave. I tu moramo biti pošteni do kraja. Dakle, dio naknade za eksploataciju su dobivale jedinice lokalne samouprave, za eksploataciju dobivale su. Pitanje, oni su to dobivali za, dobivalo se za štetu na lokalnim cestama, na ovom ili na onom i točno je namjenski se trebalo koristiti ta sredstva. Naravno da jedinice lokalne samouprave u ovom času kažu ček malo, nalazimo se tu u jednoj situaciju u kojoj se ne trebamo nalaziti. Dakle, uvijek vam je postoji jedna uzrečica da je put do pakla popločen dobrim namjerama. Ono što vi ako hoćete ovakav zakon imati onda morate, morate izdefinirati dokraja neke stvari, u zakonu vežite ovo uz zakone koji su aspekta zaštite okoliša i prirode jer vama za bilo kakvu eksploataciju daljnju trebaju procjene utjecaja na okoliš i utjecaja na prirodu. Za temu sanacija će vam isto trebati nekakve procjene pogotovo ako se nalazi u prirodi. Naravno da nećete ići saditi vrbe u kod kolegice Ahmetović, ali ćete negdje drugdje, ovo je jedan ozbiljan posao. Ja principijelno mislim da je dobro da se zakonom definira što i kako dalje raditi i ne vidim tu nekakav problem, ali ovakvim odredbama bez ozbiljne dorade vidim ozbiljan problem jer ta iskustava koja mi imamo s eksploatacijom mineralnih sirovina ne trebamo ponavljat dalje. …/Upadica: Hvala gospođo Mrak Taritaš. Gospođa Mirela Ahmetović, Klub zastupnika SDP-a. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Od kud uopće početi? Pa ajde da kažem i nešto pozitivno. Barem se netko sjetio da bi trebalo sanirati nesanirana eksploatacijska polja, pa ovako ili onako i barem se netko sjetio da se jedinicu lokalne samouprave treba pitati želi li u svoj prostorni plan unijeti dosad nepredviđeni kamenolom ili ne jer bilo je slučajeva, a govorim naravno iz prve ruke kada se jedinicu lokalne samouprave i pritiskalo da u prostorni plan unese nešto što postoji bespravno više od 25 godina, bez ikakvog uporišta u prostorno-planskoj dokumentaciji, bez valjanje lokacijske dozvole, bez valjanog odobrenja za širenje eksploatacijskoj polja. Da pritiskalo se i ja ću vam reći odmah kako. Tako da se prilikom odvijanja procedure donošenja prostornog plana među primjedbama nađe ona od strane rudarskog subjekta. I to ne bi bilo ništa sporno, pa rudarski subjekt koji je eksploatiran naravno da ima svo pravo da traži da se to što se eksploatira, to što, na čemu on zarađuje da se unese u prostorni plan pa da konačno bude i zakoniti eksploatator, ali je sporno da Ministarstvo gospodarstva istu primjedbu, isti prijedlog unošenja bespravne eksploatacije u prostorni plan podnese u proceduri donošenja općinskog prostornog plana. Ja ne znam je li se igdje u RH takav slučaj dogodio, ali eto u Općini Omišalj jeste. I sad što je zanimljivo? Posebno je zanimljivo da se taj bespravni kamenolom na području Općine Omišalj nalazi pazite sad u zaštićenom obalnom pojasu. U zaštićenom obalnom pojasu u kojem niti Zakonom o prostornom uređenju nije predviđeno da se smije išta eksploatirati. Nije predviđeno ni da se smije vršiti sanacija sa eksploatacijom. Zaštićeni obalni pojas, ali se može otkopavati, odvaliti brdo za nečije interese, pod nečijim pokroviteljstvom i možeš ti kao jedinica lokalne samouprave slati sve inspekcije, sve prijave Državnom inspektoratu, Državnom odvjetništvu koje po Zakonu o Državnom odvjetništvu treba štiti imovinu RH, a radi se o čestici u vlasništvu RH. Možeš ti raditi što hoćeš, pokušati obraniti zakon kako hoćeš, pokušati obraniti građane RH kako hoćeš, njihov prostor, njihovo ustavno pravo i zaštićeni obalni pojas, ali nažalost u ovoj državi nitko te ne čuje, nitko, čak štoviše prođe nekoliko godina, dogodi se da sjedneš u ove klupe i dobiješ na prijedlog izmjenu zakona koja predviđa da se učini baš ono što ti nisi dosad dao. Znate koja je to poruka? Ako nećeš milom, e onda ćeš silom, e pa ja vam kažem, a neće ići ni silom. Neće ići ljudi ni silom. Pa meni je terora samo na onom malom području moje male općine, moga mjesta Omišlja preko glave, a govorim vam u ime svih građana Omišlja. Preko glave mi je takve sile koja svojom čizmom gazi po onome što su ljudi od pamtivijeka čuvali u Omišlju, svoj prostor, svoju prirodu, svoje komunade. I ne, nećemo se dati povinuti pred vama ma koliko veliki bili. I da, možemo izgubiti, možemo izgubiti već smo izgubili jednom, možemo opet ali nećemo od rata odustati ni protiv koga tko se usudi taknuti u ono što nije njegovo. Jednostavno prestanite, a o čemu pričam? Kaže državni tajnik i tu mu odmahuju, domahuju, sufliraju glavom i riječima kolege i pišu, u obrazloženju kaže da RH odnosno odnosno inspekcijski nadzor, državni, naš vrli državni inspektorat, sve pohvale državnom inspektoratu, možete slobodno prenijeti i moje pozdrave, da nije utvrđeno tko je rudarski subjekt na neaktivnim eksploatacijskim poljima, pa ako vas zanima ja ću vam reć tko je rudarski subjekt i sada zbog toga prevaljujete na JLS da bude ovlaštenik tehničke sanacije, ma jel? kažete da je RH ovlaštenik sanacije odnosno ovlaštenih neaktivnih eksploatacijskih polja, RH, a već u čl. 104. kažete da da ministarstvo proglašava JLS ovlaštenikom tehničke sanacije, govorim samo o tehničkoj jer govorim o polju koje je u zaštićenom obalnom pojasu gdje sanacija sa eksploatacijom ne dolazi u nikakav obzir iako ste i to tražili, iako ste i to tražili prije nekoliko godina da vam mi ozakonimo. I sad ponovno državni tajnik kaže ne JLS neće snosit nikakve odgovornosti i nikakve troškove, ma da? Osim što moramo zahtijevat da se provede tehnička sanacija, pazit ti molim te, mi moramo zahtijevat da vi na svom zemljištu odradite ono što 30.g. niste bili sposobni odraditi nego ste dozvolili da neko bespravno eksploatira, ma nemoj? I uz taj zahtjev mi moramo prikupiti određene podatke i vama slati i ne samo to, nego smo mi ovlaštenik koji moramo u postupku provedbe tehničke sanacije dostaviti vašem ministarstvu na pregled i odobrenje, dokumentaciju za nadmetanje za izradu rudarskog projekta i dokumentaciju za nadmetanje za provedbu tehničke sanacije, pazi mi to sve moramo pripremit, ni luk jeli, ni luk mirisali, upozoravali na sve bespravne radnje, prijavljivali svim nadležnim institucijama, između ostaloga i USKOK-u, ali mi vama pripremamo nešto što ste vi bili dužni učiniti i vi nama to nešto odobravate i kontrolirate i pregledavate, a to nešto je postupak javne nabave i kao ne, nećemo mi kao JLS to morati plaćati tu sanaciju, a zaboravljate u toj vašoj silnoj mašineriji stručnjaka da JLS koja priprema koja priprema dokumentaciju za javno nadmetanje mora to javno nadmetanje imati u planu javne nabave, a ako ima nešto u planu javne nabave onda mora imati i sredstva planirana u svom proračunu, a što bi onda trebala? Provesti sanaciju i platit, pa onda čekati od vas da joj se eventualno refundira, ni to niste bili kadri napisati, pa da mirno spavamo makar čekajući refundaciju, al neće ni to ići. Ja svoj proračun napuhivat neću i ovakve stvari neću građanima stavljat na teret, niti vas kreditirati za ono što ste vi 30.g. propustili napraviti, neće ići razbojniče, neće ići, ja to prihvatit neću, niti ću šutjeti o tome. A gdje je rudarski subjekt, gdje je rudarski subjekt koji je iscrpio posljednji kamenčić, posljednji kamenčić, odvalio pola, pola brda u Omišlju? U zoni, turističkoj zoni planiranoj sa svim odnosno u svim prostornim planovima i Općine Omišalj i Primorsko-goranske županije, gdje je taj rudarski subjekt u ovoj priči? Vi kažete nema ga, ne znamo ko je, ma je li ne znate ko je. Gospodo, Općina Omišalj, Prikešte 13, dođite sami po dokumentaciju koja vam treba da provedete sami sanaciju bespravno eksploatiranog kamenoloma odnosno kamena u Omišlju. Ovo vam proći neće, ovo vam proći neće, sad je dosta. Klub zastupnika SDP-a ovakve makinacije nema šanse nema šanse podržati, ali ni trpiti. Gospodin Josip Đakić zastupat će stavove HDZ-a o ovom prijedlogu zakona, izvolite. Hvala lijepo g. potpredsjedniče HS. Pa evo, pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu, a upravo je rudarstvo jedna od najstarijih gospodarskih grana u RH, te ima važnu ulogu opskrbljujući ga znatnim dijelom potrebnih energetskih sirovina i u potpunosti sirovinama za građevne materijale, te industrijskim nemetalnim sirovinama. Mineralne sirovine predstavljaju rudno blago koje je dobro od interesa za RH, te ima njezinu osobitu zaštitu i iskorištava se pod uvjetima i na način koji su propisani Zakonom o rudarstvu. Vrijednost mineralnih sirovina je primjenjiva ovisno o tržnim potrebama, te jedan od zadataka Ministarstva gospodarstva kontinuirano valorizacija njihove vrijednosti. Zakonom o rudarstvu utvrđeno je donošenje Strategije gospodarenja mineralnim sirovinama, međutim u komunikaciji sa nadležnim tijelima za strateško planiranje utvrđeno je da je gospodarenje mineralnim sirovinama prihvatljivo umjesto strategije izraditi odgovarajući akt strateškog planiranja odnosno ovim izmjenama određuje se da Vlada RH donosi srednjoročni akt strateškog planiranja sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH. Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja koje su od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne samouprave i nacionalnog razvoja Strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. Važno je napomenuti da osnovnom odredbom Zakona o rudarstvu iz 2013. godine Ministarstvo gospodarstva tijekom 2018. godine usvojilo je jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina radi održavanja gospodarenja i zaštite mineralnih sirovina i započelo je tijekom 2019. postupak izrade Strategije gospodarenja mineralnih sirovina Republike Hrvatske do 2033. godine. Također je utvrđeno da u praksi neaktivna eksploatacijska polja mineralnih sirovina nisu odgovarajuće planirana u prostorno-planskoj dokumentaciji, te se osnovnom te činjenice nije se moglo pristupiti ponovnoj aktivaciji eksploatacijskog polja niti postupku sanacije rudarskim radovima otkopnom prostoru eksploatacijskog polja mineralnih sirovina. Temeljem te činjenice predloženim izmjenama i dopunama jasno su propisana dva modela sanacije neaktivnih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina. Sanacija neaktivnih eksploatacijskih polja uz eksploataciju mineralnih sirovina i sanacija neaktivnih eksploatacijskih polja bez eksploatacije mineralnih sirovina za koje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja smatra da će dovesti do provedbe sanacije neaktivnih eksploatacijskih polja. U registru eksploatacijskih polja mineralnih sirovina upisano je 259 eksploatacijskih polja tehničko-građevinskog kamena, 56 je brisano. 84 eksploatacijskog polja građevinskog pijeska i šljunka, 18 ih je brisano i 32 eksploatacijska polja ciglarske gline 13 ih je brisano, odnosno 375 eksploatacijskih polja mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala 87 je brisano. U ovom trenutku u registru sveukupno je obrisano 326 eksploatacijskih polja mineralnih sirovina na kojima je trajno obustavljeno izvođenje rudarskih radova i na kojima su provedene mjere sanacije. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu jasno su propisane obaveze, mogućnosti i rokovi svih dionika u postupku sanacije neaktivnih eksploatacijskih polja, mineralnih sirovina. Provedbom sanacije neaktivnih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina omogućit će se gospodarska i okolišna revitalizacija rudarskim radovima otkopnih prostora. Ove izmjene i dopune potrebne su radi propisivanja donošenja primjerenog akta strateškog planiranja, provođenja postupaka sanacije, neaktivnih eksploatacijskih polja, mineralnih sirovina na kojima nisu provedene mjere osiguranja radi sprječavanja nastanka opasnosti za ljude, imovinu, prirodu i okoliš. I na kraju ove izmjene iz zakona potrebne su kako bi uredile i nomotehničke odredbe važećeg Zakona o rudarstvu, ali i zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Naravno da mi podržavamo ovakav prijedlog zakona i tražimo da se on što prije donese. Vidljivo je da u javnom savjetovanju nitko od ovih jedinica samouprave kao i onih aktera koji su danas sudjelovali u burnoj raspravi tražeći stanke nije dao ni jednu primjedbu. Samo jedna primjedba na ovaj zakon je pristigla i to je pristigla od udruženja koje se zove Promis, Promins gospodarsko-interesno udruženje koje je samo u jednom članku koji zapravo nije predmet ovih izmjena i dopuna zakona dalo svoje primjedbe koliko sam ja to razumio. A pročitat ću sada što piše na stranici 7. za ove koji su pobjegli iz sabornice, a nisu htjeli poslušati da im se kaže istina, jer samo segmente zakona tumače kako im to odgovara. Znači u članku 104. na stranici 7. jasno piše za sanaciju neaktivnih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina bez eksploatacije mineralnih sirovina u cilju provedbe mjera osiguranja radi sprječavanja nastanka opasnosti za ljude, imovinu, prirodu i okoliš. U daljnjem tekstu tehnička sanacija koji zahvat nema za posljedicu promjenu stanja sastavnica prostora ministarstvo nadležno za rudarstvo pokreće postupak na zahtjev jedinice lokalne samouprave i dalje su opisani načini kako taj postupak traje. Jedinice lokalne samouprave, a ja sam bio u nekom davnom vremenu načelnike jedne jedince lokalne samouprave koja je bila eksploatacija pet gospodarskih subjekata koji su radili. Jedinca lokalne samouprave ima pravo za svoju cestu uvrstiti naknadu po kubiku eksploatiranoga šljunka, pijeska, gline ili nečega drugoga kako bi striktno, namjenski upravljala i održavala puteve. I to smo mi učinili. Jednako tako i prema šumskom gospodarstvu može se odrediti takva također naknada za ceste. I to smo znali učiniti kad je to bilo potrebno, tako da svi imaju. U ovom pogledu jedinice lokalne samouprave predlažu kako sanirati da li će uzeti jezero za turistički sadržaj, pa ga tako sanirati ili nešto drugo. Ova današnja bespotrebna hajka ponovo na jedan dobar zakon je samo dokaz kada u nedostatku da konstruktivno raspravljaju, predlažu danas evo kada ja raspravljam oni nestanu iz sabornice kako im se ne bi dokazalo da su totalno bezveze napali i državnog tajnika kao i suradnike i ovaj zakon koji je apsolutno dobar i koji ima sve sastavnice koje govore o tome da povremeno nisu reagirali u javnom savjetovanju. Svaka jedinica lokalne samouprave koja ima primjedbu ili bojazan da bi ona imala troškove mogla je to napisati, predložiti u javnom savjetovanju danas bi se mogla na to pozivati. Ovako nema ni jedne jedinice lokalne samouprave, osim jednoga subjekta interesnog udruženja koje je napisalo svoje primjedbe u javnom savjetovanju. Svi drugi su ostali nijemi. No danas su, grakću sa svim mogućim oružjima govoreći o stvarnim glupostima, nebulozama kao što je to napravio gospodin Bulj kao gradonačelnik i bolje mu je da da ostavku jer ne zna ni zatražiti prostorni plan, a kamoli ga koncipirati kako bi on bio u duhu zakona. To su stvari koje stvarno oni koji ne poznaju materiju žele u ovom Saboru napraviti od svakoga zakona naopako frku, prostor za, da mogu se dokazivati, da mogu pričati makar pričali u vjetar. Znači ovo vrijeme koristimo budimo konstruktivni u stvarima koje stvarno jesu i koje se mogu poboljšati, ali imamo prostor i vrijeme, obzirom na javno savjetovanje je to kada se svaki subjekt koji je zainteresiran može očitovati na svaki članak zakona koji govori o tome ima li prostora da se još poboljša, da se dopuni, da se uredi i da se sugerira predlagačima kako bi to bilo najbolje za jedinice lokalne samouprave. Svaku taštinu koja je ovdje izrečena i uvredu sa sa odbacujemo sa, sa velikim oprezom jer stvarno ne mogu naći riječi kako bi opisao ovaj današnji napad na jedan dobar zakon koji je pred nama i koji će jedinicama lokalne samouprave omogućiti, u ovom članku u kojem piše da se rješenjem one ovlašćuju kao provedbu tehničke sanacije i to ovlaštenje koriste za da bi osmislile na koji najbolji način onaj dio koji je firme koje su propale, pa tko će ih više naći da one saniraju to, pa o tome se radi, neke su propale zato što više nisu mogle raditi, negdje vlasnik firme umro pa nasljednici nisu pokretali nikakve postupke, raznih situacija ima i raznih stvari je ostalo na terenu, a jedinice lokalne samouprave to mogu privesti. Bitno je svrsi, sa li je turističkog sadržaja, da li športskog sadržaja, da li bilo kojeg načina koji će biti njima u korist, a ne njima na štetu. Hvala lijepo. Hvala. Imamo dvoje povrede Poslovnika. Gđa. Barbara Antolić Vupora. Povrijeđen je čl. 238, zastupnik Josip Đakić vrijeđao je zastupnike rekavši kako su zastupnici pobjegli iz sabornice. činjenica je da zastupnici ne bježe iz ove sabornice, konfrontiraju stavove sa vama koji taj, sa vama koji i ne dijele stavove sa vama. Dakle, ne možete vrijeđati one koji trenutno nisu prisutni u sabornici koji su iznijevši .../Upadica: Hvala gđo. Vupora./... svoje stavove koji su suprotni vama, dakle time ih vrijeđate. Bila je replika pa vam moram dati opomenu, ne ulazeći u sadržaj. G. Marin Miletić. **Miletić, Marin (MOST)** Čl. 238, vrijeđanje saborskih zastupnika. Kolega Đakić vrijeđa gradonačelnika Grada Sinja Miru Bulja koji je za razliku od nekih anemičnih ili koji su se skrivali po podrumima '91. g. stao na branik domovine, a sad se pokazuje kao najuspješniji gradonačelnik u RH, godinu dana napravio je jedan vrtić, započeta je gradnja još 2 vrtić, bazen je vratio Sinjanima, ima najveće socijalne mjere na području cijele Hrvatske. Uistinu, ispodpojasni udarci na čovjeka koji nije sad ovdje u sabornici .../Upadica: Hvala lijepa. Hvala. Hvala./... Bila je replika pa ide, pa ide opomena. Samo trenutak, a inače za, kako bi, za pravilnu informaciju, g. Bulj nije niti pobjegao niti otišao nego je bio zamoljen da napušta sjednicu, to, to je točno ono što se dogodilo. Izvolite gđa. Miloš. Molim? A, samo trenutak, samo Ovdje s nama su učenice i učenici i nastavno osoblje Osnovne škole Špansko-Oranice iz Zagreba, dobitnici nagrade Ponos, molim vas veliki aplauz za njih. I dignite se, možete se dići, molim vas. Dignite se. Hvala lijepa što postojite, hvala i što ste s nama.

da zastupnike koji rade svoj posao i u prvom čitanju ovog Zakona postavljaju pitanja, repliciraju, iznose svoje kritike i stavove na ovaj Zakon, da ih se proziva za manipulacije i da ometaju rad ovog Sabora. Istovremeno, mislim da je izrazito štetno i zapravo je loše da zastupnici cijelo vrijeme pitaju nekakva pitanja, pa i ja sam postavila konkretno pitanje na ovaj Zakon, a ne dobivam konkretne odgovore ni od državnog tajnika koji se zapravo referira na pitanja zastupnika odgovarajući vrlo načelno. Dakle rasprava će biti konstruktivnija kad vi u njoj budete sudjelovali transparentnije i zapravo konkretnije. Sada bih se vratila na sam zakon. Dakle ovaj Zakon u osnovi nalaže da se saniraju neaktivni rudokopi odnosno neaktivna eksploatacijska polja mineralnih sirovina na kojima, kako sam zakon kaže, je obustavljeno izvođenje rudarskih radova. Znamo sad iz samog teksta prijedloga ovog Zakona da se radi o 133 neaktivna eksploatacijska polja i za početak je dobro da barem imamo taj registar. Navodno su se u tim poljima nekad vadile uglavnom sirovine za proizvodnju građevinskog materijala i kaže se da je to uglavnom u periodu 90-ih, sada se to godinama ne radi, a ne zna se više ni vlasnik odnosno ne postoje gospodarski subjekti koji bi sad to trebali sanirat, što su zapravo trebali, trebali napraviti prije zapravo odlaska u stečaj ili prestanka gospodarskih aktivnosti. Dakle kao što sam rekla, naravno da je nužno sanirati ta polja jer predstavljaju opasnost i za ljude i za okoliš i nažalost čak znamo da i godinama svjedočimo da se nekih od njih koriste za odlaganje, za divlje deponije za odlaganje otpada ili da čak neke tvrtke tamo nepropisno odlažu opasni otpad i otpad. Dakle ovaj problem, kao što sam rekla, mora se riješiti, gorući problem zaista jest. Međutim, isto tako znamo da se ovaj problem trebao riješiti već 2013. g., tada se Zakonom o rudarstvu predvidjela izvanredna sanacija, ali niti jedan postupak sanacije, kako kažu mediji, nije proveden po tom Zakonu. Ja sam zapravo pitala i pitam, dakle da li je tome tako, pitam dakle službeni odgovor državnog tajnika, ako je tako, zašto je tome tako i zašto onda po prethodnom zakonu nije napravljena sanacija i što točno ovaj Zakon poboljšava, to i smatram apsolutno legitimno, apsolutno opravdano pitanje. Dakle, 10 godina nakon dolazimo s novim izmjenama zakona i te izmjene nude dva modela sanacije oko kojih se trebaju odlučiti lokalne odnosno regionalne samouprave. Prvi je da se neaktivna polja saniraju bez eksploatacije odnosno koncesije, a drugi je da se saniraju na način da se tvrtkama omogući daljnja eksploatacija odnosno daljnja koncesija i u tome zapravo leži problem s ovim zakonom. Zanima me zašto se aktiviraju stara eksploatacijska polja prema kojoj točno analizi i s kojom točno svrhom i ono što je najvažnije prema kojoj točno strategiji gospodarenja mineralnim sirovinama se to radi? Naime, znamo da bi Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama trebala jasno utvrditi koje je stanje koje su rezerve mineralnih sirovina, osigurati racionalnu i svrhovitu eksploataciju te pazit da se održivo koriste mineralne sirovine odnosno paziti na zaštitu prirode i okoliša. To je dakle nacionalna strategija, nešto što bi se trebao prepustiti bez ikakve strategije zapravo jedinicama lokalne samouprave. Zakonom o rudarstvu još 2013.g. pisalo je da će Vlada u roku od tri godine donijeti Saboru na usvajanje Prijedlog strategije gospodarenja mineralnim sirovinama, međutim koliko je meni poznato te strategije nama, nema je od 2008. i sada se zapravo zakonskim izmjenama treba zakonskim izmjenama drugog Zakona o strateškom planiranju umjesto strategije bi se trebao donijet tzv. srednjoročni strateški akt i taj akt više ne donosi Vlada dakle uz uz odobrenje Sabora već donosi ga samo Vlada što je zapravo još jedan pokazatelj kako se sve više centralizira zakona u izvršnoj vlasti odnosno Sabor nema i ima sve manju ingerenciju nad eksploatacijom rudnih bogatstava koje kao što sam rekla su izraziti bitan nacionalan interes i iz perspektive gospodarstva i iz perspektive očuvanja okoliša. A evo sa bih molila kolegicu Benčić da nastavi.

Zahvaljujem se. Dakle, počet ću sa time i nastaviti zapravo na ovome što je kolegica rekla. Dakle, da bi se ovaj zakon uskladio sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja mi više nemamo strategiju nego imamo srednjoročni strateški akt koji više nije u ingerenciji Sabora. Što to znači? To je samo još jedan korak centralizaciji donošenja dugoročnih iu srednjoročnih odluka u izvršnoj vlasti gdje se Parlament u potpunosti obezglavljuje i ne da mu se mogućnost niti da nadzire, niti da kontrolira šta radi izvršna vlast na srednji i dugi rok, taj korak je treći, četvrti u nizu. Prvi korak je bio Zakon o koncesijama ako se sjećate, kada je donošen zadnji Zakon o koncesijama tada se za određene vrste koncesija za koje je do tada Sabor imao ingerenciju, prebacila ingerencija na Vladu. Sjećate se da smo ovdje davali amandmane, da smo se oko toga svađali, da smo rekli koje će to posljedice imati na provedbu posebnih propisa u određenim sektorima kada se budu dodjeljivale koncesije. Pa tako da nas vidimo koje su posljedice toga na Prijedlog zakona o pomorskom dobru i način dodjela koncesija tamo kao i pitanje eksploatacije rudnog bogatstva, sve je to dio istog paketa, samo da to podcrtamo. Tako da ova naša rasprava ovdje kad nam g. Đakić kaže pazite, da smo mi ko saborski zastupnici šta, trebali pisat u e-Savjetovanju prijedloge? Pa kaj ste vi normalni? Pa jel smo mi saborski zastupnici ono kojima je zadatak da ovdje raspravljamo zakone svedeni na to da pišemo prijedloge i kritike u e-Savjetovanje. Vi ste zbilja dokinuli Parlament. Ok, al ajmo sad još na bitne stvari ovog zakona. Dakle, koncesije, ja imam nekoliko otvorenih slučajeva predstavki na Odboru za okoliš koje se tiču ovog zakona i koje se tiču eksploatacije rudnih bogatstava u zaštićenim područjima prirode, pa tako ću reći jedan od slučajeva o kojem smo isto već ovdje raspravljali jest slučaj otvaranja kamenoloma na području Ivančice i zapravo Općine Budinščina, međutim zbog svog položaja teritorijalnog samo kamenolom gleda na grad Ivanec i nalazi se u području Nature 2000. Ministarstvo zaštite okoliša donijelo je odluku da se mora raditi strateška procjena utjecaja na okoliš, međutim sami građani su se organizirali, građani Ivanca i skupili 8.000 potpisa protiv otvaranja kamenoloma. To nije jedini takav slučaj. Imamo još drastičniji slučaj otvaranja kamenoloma ni manje ni više nego u PP Velebit. Argumentacija zašto se može otvoriti kamenolom u PP Velebit jer je tamo bio osamdesetih i devedesetih godina pa može i dalje jer je to po starom zakonu itd., mislim to je potpuno sumanuto. Sam PP Velebit je rekao da je apsolutno protiv bilo kakve eksploatacije i nastavka eksploatacije rudnih bogatstava na području parka prirode osim sanacije. Međutim, kako je uopće došlo do toga da se dio PP Velebit da u moguću koncesiju i eksploataciju? Pa tako da je o tome odlučivala ni manje ni više nego Martina Dalić kada je bila na čelu Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH donijela je odluku da se to može, njeno ministarstvo u kojem je isto tada bila na čelu 2017. je to potvrdilo. I spomenut ću još jedan slučaj, a to je Dugi Rat, tamo su se davale koncesije za sanaciju, niti jedan koncesionar nije sanirao Dugi Rat i na kraju će ga morati troškove snositi država, umjesto sanacije koncesionar je zapravo rudario jer je vadio rudna bogatstva iz šljake koje se još moglo iskoristit, prodavao na međunarodnom tržištu, a nama ostavio 30 milijuna kuna troška sanacija. Hvala. I vama. Gospodin Davor Dretar ispred Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, izvolite. Zahvaljujem se poštovani g. predsjedavajući, g. državni tajniče sa suradnicima i rijetke kolegice i rijetki kolege. Počet ću sa jednim sada već dobro uhodanim misterijem, iskop materijala, kada smo već kod ove teme Zakona o rudarstvu. Iskop materijala jest, nećete vjerovati, još jedan odličan temelj za huncutarije i vragolije. u listopadu prošle godine za vantroškovničke radove na izgradnji zgrada na Benkovačkom Kaštelu grad Benkovac priznaje dodatni iznos od milijun 784 tisuće, 259 hrvatskih kuna i dvije lipe, a okolnosti opravdavaju kao iskop materijala različite kategorije od predviđene. Nećete vjerovati nije kraj. Isti taj grad Benkovac na sanaciji nerazvrstanih cesta gdje se naravno isto tako koriste i šljunak i kamen za naselje Korlat priznaje izvođaču 235 tisuća 422 eura i 83 novo hrvatska eurocenta. Piše u obrazloženju dogovaranje vantroškovničkih troškova nedjeljivih od osnovnog ugovora. Nećete vjerovati nije kraj. Opet vjerovali ili ne, huncutarija benkovačka, vantroškovnički radovi na razvoju tematskih ruta starih gradova na području Benkovca,

dakle za 438 tisuća 268 starohrvatskih kuna i 75 starohrvatskih lipa. Eto, možda nije nužno u slijedu ove saborske rasprave, ali kad smo već spomenuli iskop materijala morao sam vam eto malo skrenuti pažnju na činjenicu što se događa u starom hrvatskom gradu Benkovcu sa onim prekrasnim Kaštelom na brdu. Mi smo sada u Schengenu, briljantno, veliki diplomatsko politički uspjeh. Budući da uklanjamo one kućice u kojima su sjedili carinici i policajci predlažem lijepe jumbo plakate na kojima ćete napisati jednu jedinu stvar, rasprodaja, prodaje se sve. Čuli smo jučer jako dobro što se priča o Zakonu o pomorskom dobru i ko će ustvari ovdje ozbiljno financijski profitirati. Pričali smo i o vodi, pa smo vidjeli da i tu postoji poprilična opasnost da i nju uskoro kupi neki jako bogati prijatelj našeg premijera iz neke druge zemlje, ne Hrvatske. O hrani, pa evo sada i o mineralnim sirovinama očigledno tek trebamo raspravljati i o načinu na koji će ih naši vladajući nekome prodati. Podsjećam vas još jednom da se vratimo u daleku prošlost 1762.g. je jedan sjajni gospodin reformator, prosvjetitelj, književnik, filozof i mislilac Jean-Jacques Rousseau po prvi puta koristi termin „društveni ugovor“. Da ponovimo još jednom osnove politike, što je društveni ugovor? Citirat ću da se g. Rousseau ne naljuti ako kaj fulam. Društveni ugovor je sporazum kojim slobodni pojedinci uspostavljaju građansko društvo radi zaštite svojih prirodnih prava, dakle kad pogledamo sve ovo što se zbiva dame i gospodo, građanke i građani RH imamo li mi društveni ugovor? Da li društveni ugovor koji je u Hrvatskoj trenutno na snazi građanke i građani ove zemlje ispunjava vaša prirodna prava? Odgovor je naravno apsolutno ne. Što građanin, što građanka ima prava kada se ne ispunjavaju odredbe društvenih ugovora odnosno kada ljudi koji vode državu ne rade u korist pojedinca ili određenih društvenih skupina? Te pojedince pojedince i skupine koje vode državu očigledno treba promijeniti, naravno ne silom, ne bilo kakvim huncutarijama nego legalnim, demokratskim i propisanim izborima. Hrvatice i Hrvati, bit će, doći će ta nedjelja, kemijsku u ruke i pravac na birališta, a ne ostati doma i onda nekoliko godina iza toga komentirati kako u Hrvatskoj niš ne valja jer jedino što ne valja je Vlada i vladajuća koalicija koja ne ispunjava društveni ugovor, ne poštuje vaša prava građanke i građani Hrvatske. Dakle kao što je i poštovana kolegica Benčić rekla, oko toga nema spora, HDZ je dokinuo HS, dokinuo je parlament, oni vladaju svojom većinom na način da ne ispunjavaju društveni ugovor, ne brane vaša prava građanke i građani i zato ovaj dom kojeg nažalost samo u nekoj pa možemo slobodno reći metafori možemo nazvati visokim, a ustvari se spustio na jako niske grane, treba pod hitno raspustiti i raspisati nove izbore jer ne ispunjavaju, ponovit ću još jednom, Jean-Jacques Rousseau 1762. društveni ugovor građanke i građani ne zastupaju vaša prava, jedini koji to mogu promijeniti ste vi.

Pa evo da nastavim i u tonu tog ometanja, meni se čini da je to ometanje i dobacivanje od strane zastupnika Đakića ovdje samo zato da bi zapravo prestali razgovarati o onom o čemu treba razgovarati, kao i u svakoj drugoj situaciji i počeli pričati o nevjerojatnim konfabulacijama konfabulacijama koje stižu s vaše strane, koje su više-manje zapravo stvar tračeva, trač rubrike koju očito volite čitati. Ali ono što mi nećemo, na što nećemo pristati ovdje je optužba da nismo čitali zakon i to smo vam pokazali zapravo kroz ovo jutro, da je zakon dobro pročitan, a reći ću vam još jedno, sve nejasnoće koje se pojavljuju u zakonu će se sigurno tumačiti i to kažem na svim zakonima, u štetu slabijeg. I zato postoje te nejasnoće, a nejasnoće su očito prisutne i to krenimo od onoga da nije zapravo jasno da li će se jedinicama lokalne samouprave nametnuti novi troškovi stvari se zapravo namjerno stavljaju nejasnima da bi zapravo kasnije to se tumačilo kako tko hoće, a da bi se zapravo jedinice lokalne samouprave prisilile na razne koncesije i razna privatizacije javnog dobra što će zapravo biti emergentno posljedica onoga što se zapravo zakonodavno nameće, a ne neke volje lokalne zajednice pa se kaže u Zakonu o pomorskom dobru, pa sama lokalna zajednica može odlučiti, ali šta zapravo lokalna zajednica može odlučiti ako zapravo nema nikakve novce, nikakve prihode i onda mora odlučiti dati nešto u koncesiju, to nije slobodna odluka. Ukratko, troškovi naši, a politike vaše, to je ono što se poručuje, ajmo reći pa skoro svaki dan sa skoro svakim zakonom. Ne znamo tko će plaćati troškove, ali znamo da mi politike donositi nećemo jer ste nas razvlastili kao Sabor da donosimo strategiju koja bi bila temelj i temeljni dokument prema kojem bi se odlučilo o eksploataciji mineralnih sirovina. To ste učinili znači Zakonom o strateškom planiranju, pa će mnogi zakoni, pa tako i ovaj, omogućiti da se više ne donosi strategija o kojoj se treba raspravljati u Saboru, već se donositi akt kojim se zapravo Sabor razvlašćuje i Vlada dobiva nove ovlasti, znači ovdje isto imamo istu situaciju, znači srednjoročni strateški akt će donijeti Vlada kojim će se navodno urediti nešto što je apsolutno neuređeno i što je po svemu sudeći potpuni potpuni kaos na terenu koji dovodi i do ilegalnih odlagališta otpada i do ilegalne eksploatacije mineralnih sirovina i tu dolazimo do drugog problema, a taj je da su kazne zapravo kronično male, jer ako ste vi ovdje stavili kaznu do 500 tisuća kuna za ilegalne radnje, vi zapravo dajete odriješene ruke onima koji mogu takve kazne platiti. Reći ću vam da je, evo, i u Srbiji prošle, pretprošle godine te kazne su povećali 300 puta, znači može se za tonu ilegalnog, ilegalne znači sirovine naplatiti čak milijun eura. Tako da, evo, i Srbija ima bolje zakone od nas. Jučer smo imali Zakon o vodama koji je također, pod utjecajem lobističkih krugova ne samo taj zakon nego još niz zakona uz njega, omogućio zapravo i privatizaciju, daljnju privatizaciju izvora i eksploataciju pitke vode što Slovenci Ustavom zabraniše, a mi navodno, je li, želimo i to piše u tom Zakonu o kojem smo jučer raspravljali, poboljšati i pojačati gospodarsku djelatnost. Da se razumijemo, s jedne strane nas uvjeravaju, voda je javno dobro, voda neće biti tržišna djelatnost, neće biti roba, a s druge strane nam kažu, ali moramo gospodarski, je li, nešto pojačati, gospodarsku aktivnost vezano uz vode. Imali smo prosvjed Javno je dobro za plaže i tamo nam se govori deklarativno plaže su javno dobro, a onda zapravo zakonski se omogućava da se rezervira mjesto za pojedinog tajkuna koji će kupit vilu i ispred svoje vile imati rezervirano mjesto jer 70% plaže će biti rezervirano, a 30% će biti samo za nas golonogu raju i u tom smislu ovaj Zakon je, ja ne znam, svaki dan imamo zapravo jedan zakon za drugim koji dokazuje da je javno dobro roba kojom se trguje deklarativno je javno, deklarativno je dostupno svima, a u praksi zapravo se onda i reći ću i to, znači kako se to zakonski određuje, stavi se deklarativno da je javno dobro dostupno svima, a onda se pojedinim kategorijama, kategorizacijom rade iznimke i te iznimke će će se utkati u svaki mogući zakon, pa i ovaj Zakon koji će omogućiti da se zapravo i dalje privatizira i eksploatira javna dobra. Ono što ovaj Zakon će napraviti kao i svi zakoni do sada, da će javno dobro pretvoriti u robu. Hvala.

Poštovani predsjedavajući, predlagatelji. Zastupnice i zastupnici, prema podacima Ministarstva gospodarstva i održivoga razvoja u Hrvatskoj trenutno postoje 133 neaktivne eksploatacijska polja mineralnih sirovina, u što nisu uključeni ugljikovodici i .../nerazumljivo/... geotermalne vode na kojima se nekad vadila sirovina za proizvodnju građevinskog materijala. Godinama ili čak desetljećima, to se tamo ne radi i ta polja nisu sanirana i mogu biti opasna za ljude i okoliš. Kako bi se proveli nužni postupci sanacije, Vlada kreće u izmjenu Zakona o rudarstvu. Zanimljivo je da države, općina, da država nisu bili nositelji eksploatacijskih polja, odnosno ne eksploatiraju sirovine nego to rade gospodarski subjekti ali u slučaju ovih neaktivnih i nesaniranih polja u registar eksploatacije mineralnih sirovina upisana je baš država kao nositelj. Postavlja se pitanje zašto? Većina gospodarskih subjekata, odnosno poduzeća koji su eksploatirali građevinski kamen, pijesak, šljunak ili pak ciglarsku glinu više ne postoji. To ukazuje da je država zakazala tada kada se su oni prestajali sa radom, jer je logično da su sanirali polja i okna koji su ih učinili sigurnima za ljude i okoliš. No, to nije bilo napravljeno i sada to netko mora riješiti. Podsjetimo se država je od 2016. do 2018. od državne uprave preuzimala i nadležnost nad eksploatacijskim poljima sa obrazloženjem da će resorno ministarstvo u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sanirati ta polja zajedno sa jedinicama lokalne samouprave. I kako će to izgledati u praksi? Ministarstvo će nakon 30 dana od donošenja zakona objaviti koja su to neaktivna eksploatacijska polja i nakon toga su lokalne vlasti u roku od 12 mjeseci dužne donijeti odluku o modelu sanacije na svom području. Ako se odluče na sanaciju uz eksploataciju mineralnih sirovina morat će prethodno uvrstiti takva polja u prostorne planove kao prostor za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina. Rok za donošenje takvih planova je tri godine. To prevedeno na jednostavan jezik znači da će na kraju neka tvrtka uz stjecanje prava na sanaciju, uz eksploataciju dobiti i ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina, što znači da će imati i pravo na gospodarsko korištenje tih sirovina. Ako pak općina ili grad ne donesu odluku u zakonu se navodi da će ministarstvo iz registra eksploatacijskih polja mineralnih sirovina izbrisati takva neaktivna polja, a sva odgovornost i šteta pada na leđa JLSA-a. Ovo je još jedan veliki posao za ionako preopterećene JLSO-ove, a u konačnici i potencijalni trošak. Budući da se zakonom ne predviđaju dodatna proračunska sredstva za njegovu provedbu vrlo je lako zaključiti da će to platiti općine ili gradovi, tj. njihovi građani, a veze ni koristi nisu imali sa onim što je netko eksploatirao i dobro se time financijski okoristio. Ako se uključi i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost znaju da znamo da oni financiraju samo dio troškova i ponovno ostaje otvoreno tko će dati preostala sredstva. Zaključno. Ako je netko eksploatirao prirodna bogatstva plativši koncesiju ili ne to ne znamo i sada naša visoko centralizirana država ponovno spušta rješavanje problema na one koji su imali najmanje novaca i koji ga i sada imaju najmanje. Tako će i građani biti dvostruko oštećeni. Ne samo da su ostali bez dobrog dijela mineralnih sirovina već će morati platiti i sanaciju onoga što je netko nemarno i nezakonito ostavio za sobom. Ovo je jedan u nizu primjera kako se desetljećima vlasti u maniri lošeg gospodara neodgovorno odnose prema okolišu i prirodnome bogatstvu. Niz je primjera koji svjedoče o tome kako će danas izgledati sanacija tih polja. Nekoliko otvorenih jama leži, međutim činjenica je da su one jednako opasne za sve građane Republike Hrvatske. Hvala. **Radin, Furio Kolegice a pitat ću isto pitanje kolegu Habijana, baš želim da bude sve pravedno koliko god je moguće je li u mojoj nesavršenosti. Par prirode Ivančica, župan Krapinsko-zagorski je SDP-ov kolega Kolar. A imamo dakle tu i kolegu HDZ-ovca Habijana koji je predložio par prirode na Ivančici, imamo u radijusu od 15 km tri aktivna kamenoloma a ekipa želi, dakle uništiti područje Nature 2000, dakle predivno brdo, Veliki Smiljevac. To je cijelo to područje, je nevjerojatno. Dakle, tamo postoje organizmi i životinjske vrste koje su zaštićene i tko je po vama odgovoran i što mi još trebamo napraviti. Ja sam tamo išao, razgovarao sa ljudima i bio sa pedesetak ljudi. Zar ljudi trebaju ne znam strojeve na ulicu postaviti, zablokirati sve? Koja je odgovornost ministarstva, koja je odgovornost županije, koja je odgovornost općine Budinšćina. Jel' tako? Evo. Koji je vaš stav o tome? **Antolić Vupora, Barbara (SDP)** Dakle prvo, kamenolom se nalazi na području općine Budinšćina. Tamo je donesena jednoglasna odluka da se to uvrsti u prostorno-plansku dokumentaciju, dakle prostorni plan. Dakle, kamenolom Smiljevac nije uvršten u prostorno-plansku dokumentaciju. Dakle, tim zakonom morat će se uvrstiti jednostavno. Hvala vam poštovani predsjedavajući i poštovana kolegice Antolić-Vupora. Ako znamo da u Hrvatskoj imamo 4 stotine i 28 općina, da su neke od njih potpuno financijski nerentabilne. Neke troše čak i do 60% svojih proračuna samo na plaće djelatnika. Kako će te općine sukladno ovim predloženim zakonskim izmjenama o svome trošku sanirati aktivna ili napuštena kakva već god da jesu polja ili što već jest gdje se eksploatiraju mineralne sirovine. Postoji li realna opasnost da općine budući da ste i sami izgovorili imaju tri godine da donesu određeni plan, pa onda godinu dana da ga raspišu jednostavno pustiti niz vodu kako bi mi Zagorci rekli neku ogromnu grabu iz koje je netko vadio šljunak ili je netko trgao kamen iz neke planine budući da nemaju novaca i ostaviti nam ozbiljnu opasnost i za sigurnost građana koji se mogu kretati tim područjima. Hvala lijepa. **Radin,

Hvala lijepa. Činjenica je da 556 općina kolko danas postoji i sa ovim zadatkom od 133 neaktivna eksploatacijska polja imaju velik zadatak, prije svega kao što ste sami naglasili preopterećene su fiskalnom odgovornošću sa svim preostalim zakonima koje smo samo u zadnjih nekoliko dana donijeli, dakle nemoguće je normalno funkcionirati da se izvrši ono čemu zapravo i Hrvatska teži, a to je na standardu prije svega mladih, starijih i svih ostalih ugroženih skupina. Dakle općine i gradovi nemaju dovoljno slijedom tih novih zakonskih opterećenja ni dovoljno za plaće odgojiteljicama u vrtićima, ni dovoljno za produženi boravak u školi, srećom pa je sad nekom djelomično riješen i jedan obrok u školi. **Radin, Furio Hvala lijepo. Nekoliko puta sam u saboru govorio da kameno doba nije nestalo jer je nestalo kamena, kamena fala Bogu oko nas je li, a danas kad vas slušam sve zajedno, sve klubove tek vidimo kolika je vrijednost kamena i kamenoloma, naravno živimo u 4. i 5. industrijskoj revoluciji i kameno doba je fala Bogu daleko iza nas. Ali je dobro da Vlada je odlučila zaustaviti odnosno sanirati sva ta mineralna polja odnosno eksploatacijska, eksploatacijska polja. Međutim apel na Vladu, vjerojatno ćete to podržati kolegice Vuković, kolegice Vupara, dakle da ipak ne bude trošak naš JLS, a politika, a politika Vlade, dakle apel je da se to pokuša iznivelirati na osnovu svega što je govorio Dretar Dretar inače će biti po onome Ostapu Benderu, vi koji volite ruske romane, Iljfa i Petrova, najvoljeniji kriminalac izmišljeni 20. stoljeća. On je rekao benzin moj, benzin vaš, vi plaćate benzin, a auto vozim ja na vaš račun. …/Upadica Radin: Ideje moje, benzin vaš/… Tako je, Ostap Bender, Iljf i Petrov, Barbara (SDP)** Hvala lijepo. Dakle ponovo, nemamo dovoljno jake općine i gradove, posebno u onim manjim sredinama gdje postoje neiskorištena eksploatacijska polja, koje bi bile sposobne financijski u mogućnosti eksploatirati ono što je netko financijski itekako eksploatirao. Ako Vlada donosi zapravo protuustavne zakone jer sam ustav definira da za donošenje zakona moraju biti osigurana sredstva onda čemu zapravo težimo? Tome da svakodnevno bude na saborskim klupama niz zakona koji donose nova financijska opterećenja, a nema za njih pokrića. (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovana kolegice Antolić Vupora, čitajući sadržaj prijedloga Zakona o rudarstvu dolazim do zaključka da nam zapravo najvažnijom postaje strategija gospodarenja mineralnim sirovinama bez ozbiljnih ozbiljnih konkretnih instrumenata za njenu provedbu, a živimo u zemlji u kojoj zapravo strategije često ostaju mrtvo slovo na papiru i vi ste danas govorili i svjedočili o silnim problemima u ovom resoru, isto tako su druge kolege govorile, ali i svjedočimo dojavama građana o ozbiljnim problemima na, na tom području, pa da li smo trebali onda ukomponirati ozbiljnije instrumente ne samo provedbe nego kasnije i kontrole svega što se događa na ovom području? Zahvaljujem. Hvala lijepa. Postavlja se interes, zapravo čiji je interes donošenja upravo takvog zakona gdje su neke stvari nedorečene, gdje neke stvari nisu jasno postavljene i gdje se točno ne uspostavlja sustav kontrole provedbe, dakle to je treće. Sustav kontrole provedbe u ovom i u nizu zakona je potpuno izostavljen, dakle ko će kontrolirati da li su i u kojem roku zapravo ta eksploatacijska polja i upisana i uvedena u sustav i provedena kroz te sve mehanizme koje zakon predviđa, nemate toga. Katarina (RF)** Kolegice Antolić Vupora, ovdje ste istaknuli sami da se ono što je javno dobro zapravo kroz niz zakona pokušava ograničiti i da se saboru daje sve manje mogućnosti da zapravo raspravljamo o javnom dobru. Dobro ste upoznati sa slovenskom situacijom, zanima me što mislite o tome da se u Sloveniji sve više znači prava na javno dobro stavljaju u ustav, znači i ruda i rudno bogatstvo su javno dobro, vode su javno dobro, obala i plaže su javno dobro, dakle mi iz dana u dan praktički svjedočimo tome da se mogućnosti pristupa javnom dobru ograničavaju i mogućnosti saborske rasprave o tom pitanju ograničavaju, imate li nekakva iskustva recimo vezana uz Sloveniju? Barbara (SDP)** Hvala lijepo. Kao prva Slovenka u HS osobito sam ponosna što mogu istaknuti i primjer iz Slovenije iako ih vrlo rijetko zapravo navodim jer ja sam zastupnica HS i prema tome štitim interese Hrvatske. činjenica je da štiteći interese Hrvatske prije svega znači štititi ono što postoji i to što postoji učiniti javno dostupnim. Ovim zakonom nažalost prenosimo dio ovlasti JLS koje ne da možda ne bi htjele, ali nisu ni u mogućnosti provesti taj cilj. **Radin, Kolegice vi ste naznačili da u ustavu postoji jedna obveza, a to je da kada HS donosi obveze mora predvidjeti i prihode za provođenje tih zakona koje donesemo. Koliko bi vi procijenili da je ukupni trošak sanacije, da li to uopće postoji i da li naše JLS to mogu podnijeti, a ako ne na kraju krajeva tko će to snositi? (SDP)** Hvala lijepo. Takav, takvu predikciju troškova naravno je nemoguće ovdje stresti iz rukava ako to nije bilo sposobno ni nadležno ministarstvo, ako tome nije prethodila neka jača priprema što znači provedba ovog zakona lakše je napisati ajde to riješite općine i gradovi, a mi ćemo vam samo naložiti da to učinite. Dakle, dobro ste detektirali koliko prvo to košta i zapravo zaključno ko će to platiti. Naravno mi građani, ali je opet pitanje kome ćete više uzeti ili općinama i gradovima koji će morati smanjiti svoje … za građane ili čak i standarde neće moći ispoštivati ili ćete to

to su sve pojedinačne rasprave. Izvolite. Evo pozdravljam ove izmjene i dopune Zakona o rudarstvu kao što to uvijek radim kada se ide u izmjene koje zapravo streme da se bolje uredi zakonski uredi određeno područje, pogotovo područje koje kao što je slučaj u ovom primjeru do sad nije bilo

pokrenuo jednu inicijativu za proglašenje PP Ivančica, STrahinjčica, Ravna gora i Maceljsko gorje to je bilo prosinac 2020.g. je održano nekoliko sastanaka i na ministarstvu i pri Zavodu za zaštitu prirodne i okoliša u stalnom kontaktu sa stručnim službama tamo u tijeku je izrada stručne podloge očekuje se sredinom ove godine da će ista biti izrađena i tada će se utvrditi da li postoje uvjeti propisani Zakonom o zaštiti prirode da proglašenje predmetnog područja zaštićenim područjem u kategoriji parka prirode. Zašto to sve govorim? Zato što se u srpnju prošle godine dakle 2022.g. pojavila u javnosti jedna informacija da se na području Velikog Siljevec, dakle Siljevec područje Siljevec koje se nalazi kod mjesta Ivanečka Željeznica na području Varaždinske županije dakle taj dio, naslonjen na Krapinsko-zagorsku županiju provode istražni radovi radi budućeg eventualnog eksploatacijskog polja. Radi javnosti smatram da je bitno naglasiti da je Ministarstvo 22. srpnja prošle godine donijelo rješenje kojim je utvrdilo da se ne može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ekološku mrežu, dakle to je bilo na zahtjev investitora Trgovačkog društva Geomin i na taj način usporilo odnosno iskoristilo zakonsku ovlast koju nije moralo dakle to je zakonska mogućnost da se tako rješenje donese i zatražilo od investitora da izradi takvu studiju. Do sad, a to se vidi iz odgovora ministra Filipovića kojeg sam uputio na aktualnom satu investitor još uvijek takvu studiju nije dostavio. Zašto to sve spominjem? U ožujku prošle godine 2022. Krapinsko-zagorska županija je pokrenula treće izmjene i dopune izmjena prostornog plana. Jedan od razloga koji su navedeni u tom dokumentu zašto se dakle ide u te izmjene i dopune jeste eksploatacija mineralnih sirovina. Ponovno, zašto je to bitno? Bitno je iz razloga jer bez prostornog plana više razine dakle prostornog plana Krapinsko-zagorske županije ministarstvo niti ne može dozvoliti bilo kojem investitoru da na tom području otvara kamenolom odnosno vrši eksploataciju mineralnih sirovina. A to je ponovno bitno zašto što u zadnje vrijeme politički oponenti i oporba prebacuje lopticu i tvrdi dakle s jedne strane zalažete se za park prirode, a s druge strane želite na tom području kamenolom. Pa još jedanput radi javnosti i radi kolega iz oporbe koji dijela oporbe koji to stalno ističu, ja sam apsolutno za zaštitu prirode za inicijativu koju sam uostalom pokrenuo i zahvaljujem svima koji su se pridružili svojim potpisima i podržali tu inicijativu, neovisno o stranci kojoj pripadaju i apsolutno sam protiv kamenoloma jer smatram da to područje će biti otvaranje takvog eksploatacijskog polja sigurno narušeno ne samo za ekološku mrežu već i z7a ljude koji tamo žive, koji se žele baviti turizmom. Moram odgovoriti i kolegici Vupora koja je stranačka kolegica župana Kolara iz SDP-a, dakle nažalost ono što je rekao kolega Đakić da neki nisu možda pročitali ili shvatili ovaj zakon to se i sada pokazalo u vašem odgovoru kolegi Miletiću kada ste rekli da ovaj zakon omogućava da se to stavi u prostorni plan. Dakle, ovaj zakon govori odnosno izmjene i dopune govore o sanaciji neaktivnih eksploatacijskih polja. Područje Siljevec nije eksploatacijsko polje, niti je aktivno, niti. Prama tome izmjenama i dopunama i usvajanjem ovoga zakona za područje o kojem ja govorim apsolutno ništa se ne mijenja. I na kraju za vašeg stranačkog kolegu Kolara jedna poruka da prestane i da kao lider, kao župan izabran u nekoliko mandata i kao odgovorna odlučna osoba kako se voli prikazivat pokaže tu odgovornost i kaže da ja sam za park prirode nisam za kamenolom. Ne možeš biti i za jedno i za drugo, dakle ne možeš se dodvoravati malo jednima u drugoj prilici malo drugima. Budi lider i reci za što si, budi lider ne prebacuj odgovornost nemoj ić u izmjene i dopune prostornog plana Krapinsko-zagorske županije i nemoj omogućiti devastaciju prirode imajmo park prirode. Hvala. Kolega vi ste naveli kako Siljevec nije ne ulazi u ovaj zakon kao neiskorišteno eksploatacijsko polje dakle jer sada u ovom trenutku ništa se ne događa. Što po vašem mišljenju treba učiniti Općina Budinščina odnosno grad Ivanec s obzirom na to da će zapravo posljedice najviše trpjeti građani Ivanca i građani okolnih sela? Što je utjecaj realno dakle postojećeg nesaniranog eksploatacijskog polja jer to Siljevec je dakle on nije saniran, on je potencijalno opasan za građane. Bila sam nekoliko puta na lokalitetu,

Moja je greška znate, najprije moja pa onda, onda vaša. Izvolite odgovor. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Pa ću ponovit kolegice Vupora ako me niste možda prvi put razumjeli. Dakle, područje Siljevec nije eksploatacijsko polje. Dakle, tamo su 2019. godine započele ako se ne varam istražne radnje, ali nije završen postupak da bi se neko područje i to vidite u rješenju ministarstva gdje se govori, ne govori o terminu eksploatacijsko polje. Prema tome, izmjene, usvajanje izmjena i dopuna ovog zakona nema apsolutno nikakvi utjecaj na eventualno otvaranje ili dodjelu termina eksploatacijsko polje za Siljevec. S druge strane što može Grad Ivanec napravit ili Općina Budinšćina u konkretnom slučaju ponavljam sve je u rukama župana Kolara. Dakle, župan Kolar ide u izmjene i dopune prostornog plana više razine da bi kao razlog se spominje eksploatacija mineralnih sirovina da bi, da bi omogućio da na tom prostoru bude eksploatacija mineralnih sirovina. Dakle, poruka još jednom obzirom da ste stranačka kolegica, recite mu nemojte to radit dragi kolega Kolar nemoj to raditi.

je činjenica koju ste mene prozvali navodi na to da ne poznajem područje. Kolega Habijan jeste li vi bili u području eksploatacijskog polja Siljevec? Jeste li vi bili tamo? Jeste li vidjeli kako to izgleda? Jeste li vidjeli kako pada kamenje? Jeste li to vidjeli? Ili se to nekima samo pričinjava da to područje nije potrebno sanirati. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo nakon ja imam puno godina da bi ja sad ovdje se nekom trebao dodvoravati tako da neću ni vama. Ali ono što doista želim je reći da ste to profesorski objasnili situaciju u Krapinsko-zagorskoj županiji. Znači ne radi se ovdje o sanaciji područja nego se radi o izmjenama prostornog plana da bi se nekom omogućilo da dođe u park prirode i da napravi, napravi novo eksploatacijsko područje. A vi ste ovdje, svi smo svjedoci, vjerujem i oporba da ste vi bili inicijator te inicijative da bude Park prirode Ivančica i da sad želite da se u tom istom parku prirode rade određene aktivnosti. Mislim da, da kristalno jasno ono što ste rekli i vjerujem da će i župan Krapinsko-zagorski shvatiti o čemu govorimo. Hvala.

i skoro ga optužili da nekome pogoduje. Čovjeka nema ovdje, ja sam zadnji jer nisam u SDP-u koji ga treba braniti, ali obzirom da imate dugo godina kao što ste sami rekli, sijede vlasi kao i ja ne očekujem to od vas. Mislim da se dobro slažemo ali zbilja nema potrebe. Čovjek nije tu, pustite ga. Koliko je on lider je lider. Jel dobio 3 puta župana za razliku od vas i Habijana, nije dobio.

imate tu potrebu. da doista ako tamo se želi imati park prirode da se onda ne smiju otvarati nova eksploatacijska područja, a to jednako misli kolega Habijan, a vjerojatno i župan Kolar. U tom smislu cijenim i poštujem gospodina župana. Hvala

nego smatram da osoba kao što je rekao kolega Ostojić 3 puta izabrana na mjesto župana da ima dovoljno snage da izdrži moj apel da to ne radi zato što je to u njegovim rukama. Ja sam samo apelirao i zamolio nemojte to raditi i nemojte prebacivati lopticu nego osigurajte da na tom području imamo park prirode ako to pokaže stručna podloga koja je u konačnici u izradi. A što se tiče percepcije bio sam na terenu, bio sam i razgovarao s ljudima, ali to ne volim toliko isticati niti s tim se hvaliti, ali da vidio sam to područje, ali vaša percepcija kolegice Vupora da li to izgleda ovako ili onako ne znači da je zakonski to utvrđeno da je to eksploatacijsko polje, o tome ja govorim. Dakle, ovaj zakon govori o sanaciji neaktivnih eksploatacijskih polja što Siljevec hvala Bogu nije jer nije utvrđen eksploatacijskim poljem. Tu je, to je ključno. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolega Habijan, pa mi možemo stvarno reći da je ovo područje jedinstveno i po mnogo čemu, a budući park prirode bio bi jedinstven u Hrvatskoj po tome što bi obuhvatio dijelove čak 5 planinskih masiva Ivanščice, Strahinjčice, Ravne Gore, Maceljske Gore te Varaždinsko Topličkog gorja kao i dijelove 5 rijeka Drave, Krapine, Lonje, Plitvice i Sutle. Razumijem i potrebu za eksploatacijom mineralnih sirovina, ali smatram da je i na struci i na čelnicima jedinice i regionalne i lokalne samouprave da donesu konačno odluku o obuhvatu i u potrebu zaštite tog područja. bih apelirala da remek djela prirode moramo očuvati i zaštiti i za buduće generacije. Hvala. na području dakle koje se predlaže pod zaštitu da se stavi nalazi se i brojne kulturna baština, Milengrad, Oštrcgrad, Pusta Bela, Grebengrad, Vražji stolček itd. brojne gradine koje su u ovom trenutku nažalost nezaštićene odnosno definitivno je veliki turistički potencijal. Ovo je nadstranačko pitanje i rekao sam ne volim preuzimat zasluge, jest da sam taj koji je pokrenuo inicijativu, al sam tražio da se svi koji se nalaze na tom području bez obzira na stranačku pripadnost daju podršku i pridruže upravo zato jer smatram da samo na taj način možemo u tome u konačnici uspjeti. Isto tako zaboravio sam spomenuti, primjerice na području Strahinjčice imate nedavno pronađeni alpski jaglac, dakle rijetki, rijetki primjerak na ovim područjima, endemična hrvatska perunika itd. i sve je to u konačnici prikazano u jednoj monografiji koja će uskoro, koju je Varaždinska županija pripremila uskoro biti i prezentirala javnosti i …/Govornik se ne razumije/…da se svi priključite i da to vidite. **Radin, Furio Kolega Habijan 2008. prostornim planom Općine Budinšćina prostor Veliki Siljevec je predviđen kao eksploatacijsko područje mineralne sirovine, 2019. tvrtka Geomin d.o.o baca svoje šape na ovo područje i ne pušta šape. Predio Malog i Velikog Siljevca kao moguće polje eksploatacije mineralne sirovine javlja se još i 2019. kada Varaždinski PZC za građevinarstvo, održavanje i zaštitu cesta podnosi zahtjev opet Općini Budinšćina za određivanje lokacije u svrhu istraživanja i eksploatacije dakle priče brda Veliki Smiljevec i kod brda Mali Siljevec, Siljevec oprostite. Sad moje pitanje je vrlo jasno, dakle ja čak nemojte mi zamjerit izvan sam ovih je li načelnik je HDZ, župan je SDP, ko je sad to, znači evo mene zanima što može država napraviti, vi ste tu saborski zastupnik iz vladajuće kvote, da se zaustavi taj kamenolom jer znam da i vi znate da na radijusu od 15 km imamo 3 kamenoloma koja su živa, dakle nema nikakve logike i razboritosti da tu uništavamo brdo na području Nature 2000, a pogotovo što ste i vi…/Upadica Radin: Hvala, hvala, vrijeme, Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Miletiću, ako gledam hodogram i datume kako ste to sve naveli, sve stoji, sve je točno. Ono što kažete što država može napraviti, dakle sada govorimo ako kažemo država onda ću govoriti iz pozicije odnosno ono što radi ministarstvo. Mislim da ministarstvo radi ono što treba raditi, radi sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode i radi sukladno Zakonu o rudarstvu. Spomenuo sam 22. srpnja prošle godine ministarstvo je iskoristilo zakonsku odredbu koju nije moralo iskoristiti, zatražilo i utvrdilo da se ne može isključiti utjecaj, negativni utjecaj na ekološku mrežu ukoliko se krene s eksploatacijom. Na taj način je zapravo obvezala investitora da napravi ocjenu utjecaja, Studiju Prema tome, država svoj posao i svoj dio radi. Prostorni plan je nešto što, košto sam naziv kaže nešto na JLS, dakle viši prostorni plan je prostorni plan Krapinsko-zagorske županije. Stoga ponovno ponavljam taj svoj apel, nemojte to raditi, nemojte to mijenjati,

je kompliment je, dakle imate sjajan sjeverni naglasak odnosno zbilja ste me zadivili sa svime ovime što ste govorili o raznolikosti flore i faune, povijesne, prirodne i kulturne baštine i to je zbilja pohvala, vidi se da volite taj kraj i da to radite očito iz entuzijazma. Ali je ovaj primjer tipičan primjer stanja u državi, kaotičnog gibanja, brownovog gibanja, to je primjer koji se u uređenim državama ne može stvoriti ako problem nije u 555, 555 JLS. Dakle nema tu kolegice Peović, ali upravo iz ovog razloga je dobro da imamo jedan strateški krovni dokument NRS 2030 koji mora biti krov za sve ostale kratkoročne i srednjoročne aktove da se slični, ne govorim o ovome, ja ne znam ništa o ovom slučaju, ne bi ponavljali, tipičan primjer kaosa i Miletić je lijepo rekao Vlada tu treba intervenirati,

jedna općina ima pravo prostorni plan prilagodit svojim potrebama. Isto tako smatram da županija kao prostorni plan više razine ima pravo da to ugradi unutra ili da kaže dal nešto može ili ne može, dakle imamo neki, morali bi imat na taj način uređen sustav, ali ovo kad kažete da Vlada može nešto napraviti, u ovom trenutku ja ponavljam, ministarstvo je u sklopu ingerencije i nadležnosti koje ima iz ova dva zakona napravila što je trebala napravit, dakle ne može mimo tog, ali ako razlikujemo ovlasti ministarstva ajmo razlikovat odnosno vidjet koje su to nadležnosti i ovlasti lokalne samouprave. Stalno ističemo da je potrebno da lokalne samouprave imaju svoje ovlasti, imaju, sad imaju mogućnost, sad pokažite dal vam je stalo do zaštite prirode ili nije. Prema tome ponavljam, nemojte mijenjat prostorni plan. Hvala. Gospodin Pavić. polja koja su van upotrebe skrenuli na temu polja koja još to nije niti postalo. No međutim kad ste već to spomenuli i kad se o tome raspravlja moram vam skrenuti pozornost da će župan Kolar između ostaloga morati slušati zahtjev skupštine, županijske skupštine. Osim toga nemojmo zaboraviti da je g. Hercigonja načelnik Općine Budinšćina došao iz redova HDZ-a i da je Općina Budinšćina dala zahtjev za promjenu prostornog plana, pa evo sugeriram, molim i apeliram da vi razgovarate sa g. Hercigonjom da povuče svoj zahtjev, a ja ću razgovarati sa g. Kolarom da on nakon toga poduzme što se treba poduzeti. Odgovor. imamo dnevni red i imamo točne prijedloge zakona o kojima raspravljamo te teme. Vrlo često ne kažem da je to do vas, ali velikog broja zastupnika, znaju otići puno daleko. Ja sam i u uvodu rekao da ću se malo možda i odmaknut od toga, al dopustite da ovu temu javno iznesem jer smatram da je bitna za sve žitelje koji žive na tom području i koji zapravo strepe od toga da li će doći do otvaranja tog eksploatacijskog polja. Meni je drago što ste rekli da ćete vi razgovarati sa kolegom Kolarom i da ćete pokušati ukazati da to ne čini i drago mi je zato što između ostalog ponavljam, vi dobro znate da se u taj prijedlog izmjena i dopuna, izmjena dakle prostornog plana nije moralo uvrštavati bez obzira da li je to bio neki prijedlog lokalne jedinice ili nije bio. **Radin, Furio Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa kolega Habijan dobro ste sve definirali i o zakonu i o činjenicama koje su u zakonu. Jasno je da 428 općina, 127 gradova, 20 županija, zajednice županija, zajednice općina i zajednica gradova nitko nije stavio primjedbu na ovaj zakon, ali baš nitko. Osim jedne jedine primjedbe u javnom savjetovanju ničega drugoga nema. I to je struka koje je stavila krivo jer članak zakona nije u promjeni pa nemaju ni na to pravo iako su dobili odgovor. Što se tiče zakona, ministarstvo nadležno za rudarstvo pokreće postupak na zahtjev jedinica lokalne samouprave o sanaciji terena i nadam se da je to jako dobro, da svaka jedinica lokalne samouprave brine o svom terenu i kako će ga u budućnosti prilagoditi svrsi ili ga jednostavno sanirati po postupcima koje će naložiti ministarstvo i prostorni plan i sva dokumentacija koja je potrebna. Druga stvar, u parkovima prirode dozvoljava se eksploatacija mineralnih sirovina pod posebnim uvjetima, posebnim uvjetima zaštite okoliša uz određenu količinu. Pa naravno pa nećemo uvoziti kamen, ako uvozimo šljunak i pijesak za naše autoceste nećemo sad …/Upadica: Vrijeme, vrijeme, vrijeme./… i kamen Zahvaljujem poštovani./… Izdrži. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Upravo sad sam više zaboravio zapravo što sam htio reći ali podsjetit ću se još sam ajde recimo mlad. Spomenuli ste da, da jedinice lokalne i područne samouprave bi trebale imati i mogućnost da same kažu što žele na svom području. I to upravo ove izmjene i dopune omogućavaju i smatram da je to nešto što je dobro jer one nabolje znaju što žele tamo jel. A ja ponavljam ja sam doista siguran da Krapinsko-zagorska županija ne želi ovaj slučaj. Imama slučajeva mislim da je Medvednica park prirode da ima kamenolom, ali Zakon o zaštiti prirode kaže da se postojeća gospodarska djelatnost neće dirati. Prema tome nema opasnosti niti za one koji već tamo rade jer neki govore ako se proglasi prirode neki će morat zatvarat neke gospodarske djelatnosti što isto tako ne stoji jer zakon upravo govori suprotno. još jedanput brinimo o prirodi, razmišljajmo o ljudima koji tamo žive, rade i koji su se posvetili doista veliki broj njih turizmu i žele od toga živjeti i brinimo i o njima odnosno vodimo računa i o tome. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** I vama. Sada je na redu gospodin Željko Pavić. Zahvaljujem poštovani predsjedavajući. Gospodine tajniče se suradnicima, kolegice i kolege, prvo da evo ponovim svoj prijedlog gospodinu Habijanu, slažem se trebamo govoriti o tom problemu gore u Budinšćini odnosno u naselju Ivanečka Željeznica. Moj prijedlog je vi razgovarajte sa načelnikom Budinšćine gospodinom Hercigonjom koji dolazi iz vaših redova da on povuče svoj prijedlog za promjenu prostornog plana, ja ću razgovarati sa gospodinom županom i riješit ćemo problem. Nadam se. Nadalje, odgovor opet uvaženom zastupniku koji nas je prije prozivao da nismo čitali zakone da mu samo odgovorim mi imamo dovoljno kamene i kamene rudače međutim u sjeverozapadnom dijelu RH dio te rudače i to veliki dio se izvozi u Sloveniju. Gospodo draga zabranite taj izvoz jer mi trebamo taj kamen i ako ćemo mi zabraniti izvoz onda nećemo trebati otvarati nova eksploatacijska polja. Pomognite ljudima koji gore žive jer kao obrazloženje za otvaranje tog polja je da će se trebati graditi cesta Ivanec-Varaždin-Čakovec. Znači imamo dovoljno kamena par kilometara prije toga je kamenolom Očura, ima kamena dovoljno kamen je građen i previše, ali se dio toga izvozi u Sloveniju. I nemojte zaboraviti na tom području koje se želi sada otvoriti kao novo eksploatacijsko polje je kamen koji se upotrebljava za proizvodnju kamene vune, a ta kamena vuna se proizvodi znate gdje u Sloveniji. Prema tome, zabranite to i bit će puno manji interes, a osim toga pokušajmo naći načina da i mnogima koji su postali carevi kamenoloma jednostavno onemogućimo da imaju sve kamenolome u Hrvatskoj pa će nam opet biti drugačije i bolje. I sad da se vratim na zakon. Svi smo mi svjesni i znamo, imamo informacije, imamo podatke znamo kakvi su to bili obiteljski biznisi, netko zaposlen u ministarstvu, bračni drug ima svoju firmu koja radi elaborate za eksploataciju itd., itd., sve mi to znamo. O tome ne govorimo i ne želimo govoriti, ali apeliramo na te iste ljude

I nemojte nas ovdje prozivati da nešto nismo čitali ili da nešto ne znamo kad otvaramo problematiku koja je stvarno problematična za naše sugrađane. Problematična je i za jedinice lokalne samouprave. Nemojmo si to dozvoliti. I ovaj zakon ići će u još jedno čitanje, evo gospodine Đakiću predlažem zamolite gospodu iz ministarstva da se unutra napiše članak da se točno zna tko to financira. I neće više biti dileme i svi ćete, svi ćemo dići ruku za taj zakon, ali ne možemo dozvoliti da se to financira iz proračuna jedinca lokalne samouprave što trenutno iz ovog zakona proizlazi iako eksplicite ne piše, ali piše vam da se neće to financirati iz Državnog proračuna, a s druge strane zna se tko snosi troškove za natječaje i aktivnosti koje se dešavaju u jedinicama lokalne samouprave. Prema tome, sve se zna, sve se to može iščitati ukoliko se to želi iščitati. Nadalje, ukoliko ćemo donositi ovakve zakone za naciju nećemo ništa postići. Naime, inspektorat nije sposoban uloviti krivce. Imate niz prijava u inspektoratu, to znaju i oni koji su vezani kumskim vezama sa glavnim inspektorom najbolje to znaju, pa neka pitaju koliko su do sada ulovili ljudi koji su tamo eksploatiraju, neka pitaju pa neka obavijeste i informiraju o tome tajnika, nek o tome informiraju ministra i bit će nam lakše razgovarati jer informacije i podaci o tome postoje. Kako je moguće da se dođe inspekcija na tren, a da su prije toga otišli svi kamioni i bageri iz tog kamenoloma, kako je to moguće? Tko ih je obavijestio? Nakon dva dana evo ih natrag i ponovo rade po svome, ponovo kradu, ne plaćaju, uništavaju i nikom ništa. To trebamo spriječiti, ajmo na tome raditi. Kolega možete li još jednom evo probat izreć radi cijele hrvatske javnosti što vi mislite koja je odgovornost na nacionalnoj razini države, države, Vlade je li koja upravlja sa cijelom državom, koja je odgovornost županije i koja je odgovornost lokalne općine koja je inicirala promjene prostornog plana uređenja kada pričamo o području brda Veliki i Mali Siljevec, cijelog područja za kojeg je kolega Habijan predložio da se proglasi parkom prirode? Na terenu ljudi kažu da je riječ o ovakvim tamnijim akcijama, dogodit će se kopanje i onda imate onu uredbu kad se dogodi kopanje proglasit će se park i reće pa evo zatekli smo već tamo kamenolom, pa šta bi čovjek sada ajmo ga sad i proglasiti. Dakle, ljudi s terena kažu da su velike igre, mutne igre u pozadini. Koji je vaš stav, koje je vaše razmišljanje o tome što se događa na ovom području Nature 2000? **Radin, Furio (Nezavisni)** Odgovor izvolite. **Pavić, Željko (Socijaldemokrati)** Poštovani zastupniče. Hoće li to postati polje eksploatacije ili neće, to ne znamo. Ja sam isto bio na terenu, razgovarao sam sa stanovnicima Ivanečke Željeznice, znamo zbog čega su frustrirani, znamo zbog čega imaju problema, međutim tamo još istražne radnje nisu ni počele i moramo kao prvo jasno i glasno reći da trebamo u Općini Budinščini kod načelnika i njegovih sugrađana ishoditi novu odluku da se povlači uopće to iz prostornog plana. To je pokojna samouprava. Radi se o tome da su oni tu vidjeli dobar izvor prihoda, to nisu milijun kuna … to može biti nekoliko stotina tisuća kuna, ali za malu općinu to je puno novaca. Sad ću preskočit županiju s obzirom da će županija najvjerojatnije djelovati onako kako će reći jedinica lokalne samouprave da izađe u susret i da se napravi. Ministarstvo treba biti to koje treba nešto poduzeti, ministarstvo je to koje treba diktirati tempo i skrenuti pozornost, ljudi ovo ne valja. Zašto? Jer tamo postoje stručnjaci koji to rade, tamo su stručnjaci zaposleni.

jasno je određeno da su more, morska obala, otoci, vode, zračni prostor, rudno blago, zemljište, šume od osobitog značaja i interesa RH i imaju njezinu posebnu zaštitu. Svjedočimo prilično neodgovornom ponašanju onih koji su zapravo plaćeni da ta dobra štite. Ovim resursima raspolaže se na način da su neki prisvojili javna dobra pa se ponašaju kao da su to njihova privatna dobra ili se možda ne bi tako ponašali da su to privatna njihova dobra. Jednako tako čini se da ne sankcioniramo takva ponašanja dovoljno moćno, dovoljno jako da pošaljemo poruku onda i drugima da tako ne treba raditi. Imamo onda situacije da nam stranci obrađuju zemljište, naši poljoprivrednici ne mogu doći do njega, pa onda imamo situaciju da nam stranci koriste izvore vode, pa imamo sad ovaj kardinalni Zakon o pomorskom dobru kojim će se upravljat obalom. Pa jeli se to sve skupa može etiketirati veleizdajom? i spomenuo sam da je tu jedan dio zastupnika ili zastupnica kad samo govorili o pomorskom dobru govorio je da je to jedino što nam je ostalo. I rekao sam jučer i danas ću ponoviti, nije to jedino što nam je ostalo, imamo mi i svoju vodu imamo i rudno bogatstvo, imamo prirodu itd., itd., ali to moramo čuvati, to moramo čuvati. Ali gledajte tko to može čuvati? Mi koji smo u manjini možemo govoriti, možemo prigovarati, možemo apelirati, a oni koji su na vlasti trebaju to sačuvati. A što oni rade? Rasprodaju sve što se rasprodati može. I dobro je rekao kolega, ne znam tko je danas to rekao u raspravi, nemamo više Scehngena možemo na ulasku u Hrvatsku staviti rasprodaja. **Reiner, Željko Kažu pametni ljudi problem koji se može riješiti novcem nije problem i to svi svjedočimo, svi smo imali problema koje nismo mogli riješiti, a mogli smo recimo otić u banku zadužit se, al ni to nam ne bi Jedno ti je uništavanje prirode, jedan o tih je kolega Pavić klimatske promjene i uistinu treba napraviti ovo što ste vi ponudili ruku kolegi Habijanu, iako to malo izgleda kao WhatsApp poruke i WhatsApp grupa, pokušati zaštiti prirodu, ali dozvoliti i hrvatskom gospodarstvu da otvara nova radna mjesta. To je taj fini disbalans nositelja politike, a bili ste jedan dio nositelja politike, dakle dozvoliti gospodarstvu da otvara nova radna mjesta, da diže BDP, a s druge strane zaštititi sve ono što nam kaže RNS naša krovna strategija da budemo zeleni, održivi, pametni, otpornu i sigurni i bez značajki se odnosi i na gospodarstvo i na turizam i na zdravstvo ukratko na Hrvatsku. Poštovani zastupniče, drago mi je što to čujem iz vaših usta s obzirom da ste vi zastupnik koji ne prima plaću u Saboru i nije ovisan o Saboru i može govoriti što hoće i kako hoće. I drago mi je da ste već nekoliko puta govorili o gospodarstvu i potrebama da se razvije gospodarstvo u RH međutim, slažete li se sa mnom da se na ovaj način gospodarstvo razvijati ne može? A di je problem? Problem je onaj prvi koji ste spomenuli. Kod nas se svi problemi rješavaju novcem, ali taj novac ide u krivom smjeru i prema krivim osobama. I tu je problem? I kad ćemo spriječiti da taj novac ide u krivom smjeru prema krivim osobama da se više ne SMS-aju poruke da se na temelju tih poruka donose odluke koje su važne za Republiku Hrvatsku i naše sugrađane onda ćemo imati rješenje problema u našoj državi. Dotle problema neće biti, dotle ćemo imati problem na problem kao što se sad dešava svaki dan sve više problema koji se na žalost objavljuju u javnim glasilima. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Paviću, drago mi je da ste ovako javno priznali da u zakonu nigdje ne piše da će jedinice lokalne samouprave eksplicite imati trošak ovih sanacija. Drago Drago mi je da se raspravlja sada konstruktivnije nego što ste to radili u traženju stanke, da ste jasno vidjeli da ipak sam ja bio u pravu. To je insinuiranje tko će „kibidabi“ što Mineralna sirovina kao rudno bogatstvo Republike Hrvatske hvala bogu da ga imamo i da možemo izvoziti sa jedne strane. S druge strane zaštita okoliša zabranila je eksploataciju mineralnih sirovina iz naših rijeka, pa stoga sam rekao da šljunak i pijesak uvozimo iz Srbije, Republike Srpske i Mađarske i plaćamo ga koji se ugrađuje u naše ceste. To je sramota naša. I zbog toga neka se što bolje saniraju ove postojeće i nek se prilagode potrebama i mogućnostima razvoja Republike Hrvatske … …/Upadica Reiner: Hvala./… Poštovani zastupniče, ne znam koji vam je ovo mandat u Saboru, ali sigurno je više nego je moj. Koji? Šesti. I žao mi je što još uvijek ne znate da se zakoni ne mogu čitati sami. I kao što sam i rekao malo prije u odgovoru, iako u ovom zakonu eksplicite ne piše da će to, taj trošak imati jedinica lokalne samouprave piše da to nije trošak državnog proračuna i piše tko će nakon toga raspisivati natječaj. A onaj tko poznaje i osnovnu zakonsku regulativu, recimo tko poznaje Zakon o jedinicama lokalne samouprave, koji zna proceduru donošenja proračuna neće govoriti kao što vi govorite, jer ispada da ste neupućeni. I žao mi je što nakon šestog mandata ne poznajete elementarne zakone, pogotovo što ne poznajete Zakon o jedinicama lokalne samouprave, žao mi je to. Šteta! Kolega Đakić digao je povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Povrijeđen je članak 238. kolega Pavić vrijeđa i omalovažava mene osobno kao zastupnika, a i predlagače koji su došli sa ovim zakonom. Naime, istina je da vi stvarno niste pročitali zakon kao što sam i ustvrdio, jer u prijelaznim i završnim odredbama u članku 25. jasno se pojašnjava tko će šta činiti u daljnjem periodu, šta će se donesti, kakvi akti iz kojih će biti vidljivo tko financira i tko zastupa. To vi ne poznajete i ne vidite pa stoga vam mogu reći da stvarno uzmite zakon i proučite ga do kraja temeljito pa ćete znati. Ja sam obnašao dužnost načelnika općine pa znam što je dužnost i obaveza. **Reiner, Željko (HDZ)** To je replika, pa vam moram dati opomenu. Kolega Pavić vi inzistirate na povredi Poslovnika isto? lijepo vam piše i stranicu broj 8 . i vidjet ćete tko je čitao, a tko nije čitao zakon. I nemojte skretati sa teme. Bitno je ono što unutra piše i nemojte omalovažavati i insinuirati.

Hrvatskog sabora. Evo nakon ove današnje vatre poštovani kolega pitanje je sad kako će, ali moje pitanje sjesti. Je li? Ja vjerujem da svi mi imamo dobru namjeru sanirati iskope, odnosno crpljenje rudnih bogatstava, ali u dobroj namjeri ako krećemo sa pričom da će sve to biti loše, da neće biti dobro u startu ovo je prvo čitanje zakona, onda zasigurno nećemo doći do tog cilja. Isto tako moje pitanje sad vama netko ga je već spomenuo. Jedinice lokalne samouprave u e-savjetovanju nisu dale ni jednu primjedbu. Jel' to isto malo čudno, ako se to baš tiče njih i njihovog područja.

s obzirom da je ovo prvo pitanje da se do drugog čitanja stavi i taj članak ili stavak u nekom članku da to nisu troškovi jedinice lokalne samouprave, odnosno da se točno navede tko će snositi koje troškove. Eksplicite znači za troškove za natječaj će snositi trošak ne znam ministarstvo ili će se troškovi namiriti iz državnog proračuna, ovo će se financirati iz fondova ne znam kojih, ali neka to piše u zakonu. I nakon toga nema problema. Samo smo skrenuli pozornost na problem. I mogu reći da nisam samo ja skrenuo. Ja sam bio potpredsjednik i predsjednik Gradskog vijeća i znam kako se donose proračuni. Radili smo na tome 8 godina i mislim da je bitno i važno da skrenemo pozornost da i jedinice lokalne samouprave to ne smiju i ne mogu raditi sa svojim novcem. I to je skrenula pozornost i kolegica koja je još uvijek načelnica u općini. **Reiner, Željko Štovani kolega, ovaj zakon je načelno hvale vrijedan. Naravno treba štititi se ono što je vezano uz prirodu, zaštitu okoliša u Hrvatskoj u kojoj sada živimo. Međutim, naravno moje pitanje je bez obzira na tu načelnu inicijativu koja je pozitivna kako ćemo mi to kontrolirati. Naime, mi govorimo o stotinama kamenoloma koji se traju sanirati, o milijardama kuna koje treba utrošiti i da li je kontrola koja je predviđena kroz duže razdoblje dovoljna da prati svaki pojedini slučaj da se spriječe novi slučajevi takve vrste i da da li Državni inspektorat ili promjenom zakona još i netko drugi

zapravo ispada da jedan dio nadležnosti za inspekcijski nadzor ima Državni inspektorat, a jedan dio ima Carinska uprava. Tako da odgovornost je podijeljena. Međutim, koliko ja znam Carinska uprava ne može ići u inspekciju ukoliko nema prijave, prema tome tu prijavu treba podnijeti netko ili od građana ili ovoga jedinice lokalne samouprave ili netko tko je zainteresiran da se kontrolira eksploatacija na tom polju s obzirom da oni onda mogu utvrditi sa ekspertima koliko se zapravo eksploatira i koliko bi jedinica lokalne samouprave trebala dobiti na temelju kubičnih metara koji su eksploatirali, koliko bi trebala općina dobiti novaca od te eksploatacije. Nažalost, to se trenutno ne dešava. Imamo manjak zaposlenih i u Carinskoj upravi i u Državnom inspektoru i teško ćemo to provesti na pravi način i uvijek ćemo imati sumnju odnosno tračak sumnje da nešto nije legalno i da nešto nije dobro. Sada će govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Reiner, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege vladajući i kolegice i kolege iz oporbe, pa meni osobno je drago da cijelo jutro osim prijedloga zakona o prijedlogu jel tako ovdje u priči rudarstva govorimo i o ekologiji točnije o području općine Budinšćine, o brdu Veliki Siljevec, Mali Siljevec. Ja osobno sam bio tamo nekoliko puta, pozvali su me građani, a gdje god me građani RH zovu odem, saslušam ih i onda otprilike zajedno sa svojim timom razmišljamo kako ljudima pomoći. Organizirao sam okrugli stol u Hrvatskom saboru. 96 ljudi je bilo na tom okruglom stolu. Bili su i predstavnici lokalne i županijske vlasti, nadležni ljudi iz ministarstva, ekološke udruge, zeleni i razgovarali smo baš o problemu kamenoloma. Ono što sam ja shvatio dakle u razgovoru evo i od kolege Habijana, od kolega iz SDP-a je slijedeće. Malo sam zbunjen ali dakle dogodi se i to da smo mi saborski zastupnici zbunjeni ali mislim da otprilike rješenje čak bi bilo dosta jednostavno. Dakle, za građane koji ne znaju o čemu pričam, pričam o tome da na području ekološke mreže odnosno Nature 2000, području koje je zaštićeno, područje na kojem imamo 16 posebnih biljnih vrsta, životinjskih vrsta koje su zaštićene netko se sjetio da bi bilo dobro napraviti kamenolom. I onda imate odmah problem taj što u radijusu od 15 kilometara imamo 3 kamenoloma koja su aktivna. I naravno da nema nikakve razborite logike uništavat prirodu, uništava područje Nature 2000 i tu raditi kamenolom. onda poseban je problem taj je li ne mogu reći oksimoron, ali da vladajući na, na, njihov saborski zastupnik kolega Habijan je tu posebno angažiran jer je on ovdje u Hrvatskom saboru ne znam dal prošle godine kolega Habijan ili kad ste predložili, pretprošle, dakle je predložio da se proglasi nacionalni park dakle na cijelom tom području odnosno park prirode oprostite. I mi smo to svi podržali, mislim da je čak jednoglasno bilo da smo to podržali jer je dobro da čuvamo prirodu. E sada šta se događa? Lokalni načelnik Općine Budinšćina je HDZ-ovac i taj lokalni načelnik je zatražio od njega je prvo krenulo promjene prostornog plana uređenja kojima se može dopustiti kamenolom, a 2008. godine ako se ne varam, a župan je SDP-ovac koji ima moć da sada zaustavi ako sam dobro shvatio prostorni plan, promjene uređenja i da kaže stavi ad acta i kaže e neće tu biti kamenolom. Dakle, nemojte mi zamjeriti HDZ-ovac je započeo, SDP-ovac može završiti i obojica mogu biti heroji za građane, obojica. A ako neće nitko od njih biti heroj može biti ministarstvo nadležno, ministarstvo može doći i reći e gospodo nema tu nikakvog kamenoloma. Pa nemojte se prepucavati jel kriv HDZ ili SDP kako bi rekao jel ovaj ili onaj, ovdje smo kao saborski zastupnici glasali za park prirode, rekli smo da ne želimo tu kamenolom i izvolite vi onda koji imate moć u svojim rukama jednostavno recite ne kamenolomu. I stvar je jednostavna da ne može biti jednostavnija. Mene Mene osobno brine kada se događa da određene spreme i interesne skupine nasrnu na ono što nam je baš sveto, a to je naša priroda i to su naši resursi, a zanimljivo je da usporedi li se kapacitete svih aktivnih hrvatskim kamenoloma s planovima izgradnje ceste i željezničke pruge, imam te podatke ali o tome ću jednom govorit, u idućih 20 godina premašuju se višestruko sve naše potrebe jer naravno ide lova tko zna gdje. Mislim ja sad ne prejudiciram ništa, ali oni koji se bave s time oni znaju, dakle ako, ako višestruko se premašuje di ide to, šta ljudi grade doma kućice od, suhozide, pa ne rade, jel tako, nešto se događa. I neka država isto istraži. A ja završavam, dakle stvarno evo ovdje sada u ovoj situaciju tko je započeo, tko je kriv, ja, ja ne ulazim u to, ali imamo vrlo jasno župan gospodin Kolar može reći dosta i nema kamenoloma, a ako on iz nekog razloga neće, mi imamo nadležno ministarstvo koje može to zaustaviti. …/Upadica: Poštovani kolega koliko se sjećam i vi ste bili u Ivancu, bili ste u naselju Ivanečka Železnica, razgovarali ste sa našim sugrađanima čuli ste koji su njihovi problemi, e sad da vas ja još malo podsjetim koji su stvarni problemi. Problem je u tome što je načelnik Općine Budinšćina dao zahtjev odnosno skupština odnosno vijeće je dalo, Općinsko vijeće je dalo zahtjev da se izmijeni prostorni plan. Zašto? Oni su utvrdili da izmjena tog prostornog plana nema utjecaj na njihovo stanovništvo. Zašto nema? Zato što je taj kamenolom na granici sa drugom općinom odnosno sa Ivancom gdje je prvo naselje Ivanečka Željeznica i sad gdje je problem? Ovdje trebaju za stol sjesti između ostaloga načelnik Budinšćine, načelnik odnosno gradonačelnik Ivanca, župan Kolar i župan Stričak su u pitanju dvije općine iz dvije susjedne županije i ukoliko one neće steći ovoga napraviti sporazum teško ćemo mi svi skupa pomoći iako evo i dalje nudim pomoć. Pa, pa kolega ja, ja bih se stvarno mogao složit s vama, dakle ja na to gledam ovako pojednost…, volim govorit jednostavnim jezikom stvarno da me ljudi razumiju. Stvar je vrlo jednostavna, ako je nekome u RH u interesu da gura Geomin d.o.o. ili da gura ne znam Varaždinski PZC, e onda će se tamo gradit kamenolom, uništit priroda, a u radijusu od 15 km imamo tri aktivna kamenoloma, dakle to je nevjerojatno, dakle u radijusu od 15 km mi imamo tri aktivna kamenoloma, a ako u RH na razini na razini općinske vlasti i županijske, dvije županije, sve ste dobro rekli i našeg ministarstva je u interesu zaštititi to područje, podržati ovdje kolegu Habijana, dakle iz vladajućih gdje smo si glasali za park prirode, e onda će se dogodit sinergija i jednostavno će se pokazat da je RH i institucijama stalo do brige zdravlja građana, a onda i očuvanja prirode. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani kolega Miletić, dakle ovim se prijedlogom očito spušta na, određene, određene obveze na JLS odnosno regionalne samouprave za koje očito postoji sumnja da one to neće moći zadovoljiti. Međutim ja puno veću prijetnju vidim u samovolji lokalnih čelnika, znači i vi ste govorili o svojim primjerima, pa bi ih ja podsjetila na Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je recimo omogućio da neki načelnici odnosno gradonačelnici koji na svom području imaju poljoprivredno zemljište u vlasništvu države mogu raspisivat natječaje, a neki to nisu htjeli raditi ili primjerice ograničenje maksimalne površine koliko mogu dobit na natječaju, pa su neki onda stavili 10 ili 12 hektara dok su drugi stavili 1500 ili 2000 hektara. Pa zapravo me zanima onda gdje je tu jednakost svih pred zakonom kad na očitim primjerima vidimo da naše sudbine ovise upravo o čelnicima JLS odnosno regionalne odnosno da li uopće u Hrvatskoj funkcionira pravni poredak? Zahvaljujem. **Miletić, Marin (MOST)** A ja na jedan način shvaćam i vaše pitanje je retoričke naravi, dakle mi, ko god donekle poznaje sustav i tko je imao na ovaj ili onaj način posla sa sustavom zna da imamo jako još puno posla da budem blag i jako puno prostora napretka i Hrvatska nekad čak ima i dobre zakone, neke zakone koje mi donesemo, a vi kad ih čitate vi stvarno kažete to su dobri zakoni, al onda kolegice Vukovac ovo što ste rekli imamo samovolju na lokalnoj razini i imamo neku kaubojštinu i imamo dakle ljude koji se stvarno ponašaju kao da su ne znam ono gospodari svemira je li ne. Mislim da cijela ta paradigma vlasti, a onda i politike će se trebat mijenjat, dakle bez ikakve patetike. Ljudi trebaju shvatit prvo da su prolazni, to bi bilo jako dobro da, da nismo za sjeme, da smo prolazni i drugo da si tu da služiš, da pomogneš ljudima da im bude bolje, da ljudi bolje žive, da građanima bude bolje, a ne da hapaš i da puniš sebi džepove je Hvala lijepa. Sada ćemo ić na završna izlaganja i u ime Kluba zastupnika Mosta ponovo poštovani zastupnik Marin Miletić, izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče HS, ja ću onako kao što volim uvijek u svojim izlaganjima, poštovana gđo. Kristina Zadro Omrčen, poštovani državni tajniče sa svojim suradnicima i kolege vladajući i kolege iz oporbe. Još jednom ću reći drago mi je da danas govorimo o PP Ivančici, drago mi je da danas smo još jednom hrvatsku javnost i institucije RH podsjetili, podsjetili da nema niti jednog razboritog logičnog argumenta da se ide u devastaciju prirode, u narušavanje bioraznolikosti, dakle cijelog područja zamišljenog PP Ivančice i drago mi je dakle da smo danas kolege gotovo bih mogao reći ovaj složili se i oporbeni i vladajući da država sve mora napraviti što je u njezinoj moći da se zaštiti cijelo to područje. Za one koji su se možda baš sada uključili u evo dakle prijenos iz sabornice samo nekoliko, nekoliko misli. Predio Malog i Velikog Siljevca je predviđen kao moguće polje eksploatacijske mineralne sirovine i kao što sam rekao počelo je sve još 2008.g. prostornim planom Općine Budinšćina gdje je prostor Veliki Siljevec predviđen kao područje koje bi se onda eksploatiralo. 2019. događa se tvrtka Geomin d.o.o., a jednom ću govoriti o toj tvrtci, zasada još skupljam podatke, koja je bacila svoje šape, dopustite mi ovako reći to u slici, na ovo područje i nekako drži se čvrsto toga i ne pušta. Imamo Varaždinski PZC koji u veljači 2019. isto isto se javlja za, u svrhu istraživanja eksploatacije tehničkog građevinskog kamena kod brda Veliki Siljevec i kod brda Mali Siljevec. Ono što smo mi ovdje vidjeli na Okruglom stolu u HS koji sam organizirao i koji je okupio preko 80 ljudi, ljudi, što građana, što struke, što predstavnika Ministarstva gospodarstva, županijske i lokalne vlasti je vrlo zanimljivo da je moguće da su određene interesne skupine bacile oko na brdo Veliki Siljevec iz razloga jer je tamo kamen najveće kvalitete, najveće kvalitete i ovdje ima ljudi koji su i inženjeri građevine i kolegica Mrak-Taritaš je ovdje arhitektica pa onda ona će još točnije moći znati o čemu pričam. Dakle najskuplji kamen na cijelom tom području se nalazi na brdu Veliki Siljevec. Od njega se radi najkvalitetnija staklena vuna i neki drugi proizvodi i očigledno su te interesne skupine koje postoje svugdje jer mnogima je profit iznad svega, mnoge boli đon dakle, za zdravlje ljudi, za, za politiku kao takvu, stranke su im nerijetko samo dres koji obuku da mogu ostvarit svoje privatne interese, ne zanima ih ni, ni, ništa ih ne zanima nego, nego, rođo, daj da napunim svoje džepove i kad napunim svoje, da napunimo od žene pa od matere, od oca pa od djece pa od rodbine do 6. koljena i, a to što će ljudi pocrkavat okolo, što će se prašina devastirati, prostor, što će sve otić u 3 klinca, a to, to nije moj problem ili ako hoćete, da upotrijebim ovaj, narječje, je li, ne bi štel tu mešati, je li? Ali, zato je posao saborskih zastupnika da tu mi miješamo i da tamo gdje mi vidimo da je nepravda, da govorimo o tome, u tom smislu, dakle da ukažemo, da stavimo fokus, naravno, mi nismo istražna tijela je li, da se bavimo sad što se tamo događa, ali mi možemo staviti fokus hrvatske jasnosti, zamoliti medije da o tome izvještavaju i stvar je vrlo jednostavna. Ponovit ću, imamo u radijusu od 15 km 3 aktivna kamenoloma. dakle rade kamenolomi i sad se netko sjetio da treba devastirati brdo Veliki Siljevec i Mali Siljevec. Dakle to, a u radijusu od 15 km, 3 kamenoloma, a na tom području imamo dakle, Ivančica, cijelo to područje imam o posebnu bioraznolikost i imamo biljne i životinjske vrste koje su zaštićene, to se sad pokazalo, koje treba sačuvati. Nemojmo dopustiti da neki naprave foru, a fora je sljedeća, to sam ja čuo na terenu, kaže, ma mi ćemo pokrenuti kamenolom, krene kopanje, a onda neka Habijan, to što je on predložio, pa bih će park prirode, i onda ona stavka u zakonu, ha, već je tamo nađeno pa nema veze, nek onda radi. Dakle moramo se izboriti da se ne dira u prirodu, ne devastira se priroda cijele Ivančice, brda Mali i Veliki Siljevec i ovdje kolega Habijan ima moju osobnu podršku da se tamo kamenolom nikada ne dogodi. Evo, kolegice i kolege sad je 1 sat, e sad se možemo dogovoriti. Hoćete li da završimo ovu točku, dakle imamo još 2 završna govora pa onda idemo na slobodne govore ili, ili da prekinemo pa da idemo. Okej. Ako se slažete da završimo. Sada će onda završno u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govoriti poštovana zastupnica Marijana Puljak. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege. Ja ću u ovoj završnoj riječi iskoristiti priliku, kad već pričamo o rudarstvu, ponovno naglasiti jedan slučaj nelegalnog rudarstva, nezakonitog, začudo, nezakonitog u, na području bivše tvornice Dugi Rat u Općini Dugi Rat, dakle tvornica Ferolegura još jedanput napomenuti da investitor koji je tamo na području te tvornice, je li, dakle dobio priliku da gradi nekakav turistički kompleks, marinu, hotel ili već šta je trebalo biti od nekog turističkog sadržaja, dakle nije to radio već je nelegalno eksploatirao rudu na tom području odnosno ostatke ferolegura, je li, ostatke bivše tvornice i zaradio, je li, priličan novac, međutim, evo, do dana današnjeg ni marine ni ničeg na tom području nema. Dakle zaradio je na prodaji vrijedne sirovine koju je nelegalno izvlačio iz ostataka tvornice. Nakon te eksploatacije za sobom je investitor ostavio opasnu šljaku ili trosku, kako je netko zove, po Zakonu o zaštiti okoliša kad onaj tko onečisti okoliš ne sanira tu štetu, to je dužna učiniti država i račun onda ispostaviti tom investitoru. Dakle, u, država je u obvezi to napraviti od kraja 2019. g., dakle do danas se nije ništa pokrenulo oko te sanacije, ja sam evo, već 4 puta predlagala da država krene u sanaciju, kod donošenja dakle državnog proračuna, rebalansa proračuna, predlagala sam, je li, već 4 puta različite amandmane odnosno jedan te isti amandman da država to da se predvidi u proračunu sredstva za tu sanaciju, međutim, evo, do danas ništa, danas državni tajnik kaže da se radi intenzivno na rješavanju tog problema, evo, drago mi je to čuti, samo evo, željeli bi to i vidjeti na djelu, a i pitanje je kako se radi na rješavanju tog problema, hoće li zaista doć do nagodbe između države i investitora, naime i država i investitor međusobno su se tužili i sad se čini da će se da će doći do nekakve nagodbe u kom bi država omogućila investitoru da kupi državno zemljište i postane vlasnik cijelog prostora bivše tvornice Dugi Rat. pri toj nagodbi, vjerojatno će se dogoditi da će taj investitor ponovno još ne znam po koji put obećati da će sanirati tu opasnu šljaku koja već evo, desetke godine doslovno truje stanovnike Dugog Rata. Općina je tražila da joj država prepusti to zemljište, dakle općini kako bi se mogla prijaviti na EU fondove u kojima bi mogla onda sanirati prostor sama ili općina, ukloniti ovaj opasni materijal, međutim, evo čim se spominje, a spomenula ta priča, je li, da se tu želi uključiti jedinica lokalne samouprave, brže bolje, je li, počelo se govoriti o nekakvoj nagodbi, dakle investitor će za nagradu što tu 10 godina nije sanirao taj prostor, za nagradu šta je ta šljaka tu već 10 godina i truje ljude na tom području, sad će evo, dobit priliku da otkupi cijelo, cijelo to zemljište. Dakle, je li to slučajnost, mogu slobodno reći i prenijeti bojazan svih stanovnika dolje da nitko od njih više ne vjeruje u nikakve slučajnosti. Imali smo i sjednicu ovdje Odbor za okoliš na ovu temu, ta sjednica, koliko mi se čini, nije do dana današnjeg završena, imali smo ljude iz DORH-a koji su tu govorili da nešto istražuju, nešto rade, dakle puste ove godine, i dalje zapravo nikakvog pomaka na terenu, i dalje ljudi udišu dakle opasnu šljaku i opasnu trosku. Evo, samo sam htjela ukazati još jednom na taj problem i evo, svi građani jedva čekaju to rješenje. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a završno će govoriti poštovana zastupnica Nadica Dreven Budinski. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu. Zakonom o rudarstvu uređuje se gospodarenje mineralnih sirovina, osim ugljikovodika i geotermalne vode, planira se rudarsko-gospodarska djelatnost, istraživanje, davanje koncesija, naknade za koncesije za eksploataciju, sanacije otkopanih prostora, upravni, inspekcijski nadzor i još drugo Osnovnim odredbama Zakona o rudarstvu iz 2013. g. Ministarstvo gospodarstva i održivoga razvoja je od 2016. do 2018. g. sukcesivno preuzelo nadležnost od ureda državne uprave u jedinicama lokalne i regionalne samouprave nad istražnim i eksploatacijskim poljima sirovina za proizvodnju građevnog materijala i to tehničko-građevni materijal, građevni pijesak i šljunak iz neobnovljivih ležišta morskog dna i ciglarska glina. U ovom trenutku iz Registra eksploatacijskih polja mineralnih sirovina sveukupno je obrisano 326 polja na kojima je trajno obustavljeno izvođenje rudarskih radova i na kojima je provedena sanacija. Ministarstvo se počelo tijekom 2019. postupak izrade strategije gospodarenja mineralnih sirovina RH do 2033. g. Ministarstvo gospodarstva i održivoga razvoja utvrdilo je u praksi da neaktivna eksploatacijska polja nisu odgovarajuće planirana u prostorno-planskoj dokumentaciji i da dosadašnja zakonske odredba kojima je uređena problematika sanacija polja, izvedena situacija u čl. 102 i čl. 103 Zakona izvođenje rudarskih radova u posebnim situacijama, čl. 104 nisu nijedanputa konzumirane. Temeljom tih činjenica predloženim izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu jasno se propisala dva modela sanacije neaktivnih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina. Sanacija neaktivnih eksploatacijskih polja uz eksploataciju mineralnih sirovina i sanacija neaktivnih eksploatacijskih polja bez eksploatacije mineralnih sirovina za koje Ministarstvo smatra da će dovesti do provedbe sanacije neaktivnih eksploatacijskih polja. Partnerskim odnosa sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave na čijem se području nalaze neaktivna eksploatacijska polja omogućava se, omogućava da iste same odrede model sanacije kako bi provele mjere osiguranja sprječavanja nastanka opasnosti za ljude, imovinu, prirodu i okoliš. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu, jasno su propisane mogućnosti rokova svih dionika u postupku sanacije neaktivnih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina te će se omogućiti gospodarska i okolišna revitalizacija rudarskim radovima otkupnih prostora. Ovim Prijedlogom zakona usklađuju se i odredbe čl. 6, 7, 17, 51, 69, 70, 78, 79, 87, 88, 90, 91, 93, 102, 103, 104, 157, 160, 161 i 162 i potreba je donošena primjerenog akta kao uvođenje eura kao službene valute u RH. Za provedbu ovog Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračuna. Još bi se samo malo osvrnula i na ovaj lokalni, s obzirom da dolazim i ja iz Varaždinske županije i što se tiče problema parka prirode ili kamenoloma, moraju prvenstveno taj problem uključiti se svi čimbenici s tog područja. Znači iz općine i županije i imati hrabrosti sa tim se suočiti, a ne čekati ili prebacivati lopticu na nekog drugoga. da na kraju dodam da će Klub HDZ-a podržati i ovaj prijedlog zakona u izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu. Hvala lijepo. Hvala lijepa. S time smo završili raspravu o ovoj točci, a o njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora.

u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govoriti poštovana zastupnica Marijana Puljak. Izvolite.

Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Vukovac.